53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работата на Народното събрание следната допълнителна точка – проекти на решение за промени в постоянни комисии. Вносител е Корнелия Нинова, Димитър Ганчев и Георги Свиленски, като предлагам да стане точка втора за днешното пленарно заседание. Моля, гласувайте.

на решение е не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Уважаеми колеги, на основание чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 78 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите. Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет, e внесено на 20 януари 2020 г., понеделник, 14,04 ч., с № 054-02-6 от 20 януари 2020 г. В същия ден материалите са разпределени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Заповядайте, господин Иванов, за процедура.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа министри! Предстои изключително важна точка по един кризисен въпрос за България и вот на недоверие – обсъждане на дебати по този вот, но тук отсъстват премиерът и вицепремиерите. Свързахте ли се тях? Ако не, моля, направете го и ги поканете да дойдат в Народното събрание.

Да, Министерският съвет е уведомен. Разпоредбите на чл. 89 от Конституцията на Република България и чл. 109 и чл. 111 от Правилника не изискват присъствието на министър-председателя. Вотът е към Министерския съвет. Тук са министрите. Виждате, че идват

Давам думата на вносителите на вота на недоверие, за да ни представят мотивите. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри и народни представители! Скъпи жители от Русе, Перник, Ловеч, Плевен, Бобов дол, Сливен, Габрово и Горна Оряховица, благодаря Ви, че сте тук. Този вот го внасяме и от Ваше име.

В момента Вие може би сте най-важните хора в България, защото можете и знаете как да се излезе от тази криза. Добре дошли и на Вас! Искането за гласуване на вот на недоверие на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ е предизвикано от провала в областта на опазването на околната среда и водите. Този провал застрашава пряко живота и здравето на българските граждани. Водната криза в Перник, а вече и в други градове и села, нерегламентираните тонове отпадъци, внесени в България, както и опасните стойности на замърсения въздух пряка последица от безхаберие, некомпетентност и корупция в правителството Борисов 3. Кризата не е природно бедствие. Тя е управленско бедствие. Ще започна с основата на политиката – нормативната база. Първо, законите и подзаконовите нормативни актове. Съществува Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, План за действие към нея, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда и водите и още много, както и десетки подзаконови нормативни актове, наредби, правилници, инструкции. Като прибавим към тях европейските регламенти, стават над 30 документа, а в момента се пишат и нови. Разбира се, че се вижда, че тези документи си противоречат един на друг в някои части. Има нормативен хаос по темата за управлението на околната среда и водите. Този нормативен хаос се засилва с функциите, които законите възлагат на институциите. Към нормативния хаос се добавя институционален такъв. Институциите, които трябва да упражняват политика по околна среда и води, над 11 – министерства, агенции, областни управители, ВиК оператори, асоциации, кметове. Това означава хаос и предпоставка за безотговорност. Най-доброто доказателство за това е случващото се в Перник, където видяхме как се прехвърля отговорността от министри на кметове, от кметове на областни управители, които не знаят изобщо, че имат отговорност по този въпрос, на ВиК и така нататък, тоест имаме нормативен, институционален хаос, създаден от правителството. Третото доказателство за провала са фактите. Официално 350 хиляди души в цялата страна, но с частичните спирания на водата в нови и нови градове – 500 хиляди са на режим на вода. На първите места сме в Европа по мръсен въздух и вече сме осъдени от съда на Европейския съюз за това. Очакват се санкции, които ще плащате всички Вие, уважаеми български граждани. Световната здравна организация в свой доклад пише за България: „Петнадесет хиляди души умират преждевременно от замърсения въздух.“ По официални данни при норма 0,50 в Горна Оряховица например на 11 януари замърсяването се движеше между 150 и 120. На 12 януари в Русе – между 100 и 150 при 0,50 в норма, а в някои градове е 20 пъти над нормалното. По документи, издадени от Министерството на финансите, за пет години правителството на Борисов са разрешили внос на 735 хиляди тона боклуци от третия свят, от трети страни извън Европа, от които три тона болнични отпадъци от Европа не се знае колко е. По признание на бившия министър Нено Димов тук, той каза, че този контрол не се осъществява. Почти всеки ден се виждат нови и нови случаи на открити боклуци. Само една от всичките 534 фирми, които имат разрешителни за внос на боклуци, е получила разрешение за складиране на един милион и 6 тона отпадъци на един милион и 6 тона отпадъци на площадка от 52 декара в село Обручище. В ТЕЦ „Република“ Перник, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Брикел“ прокуратурата откри планини от от боклуци. Красива България беше превърната от правителството на Борисов в сметище. Операторите на тези боклуци твърдят, че имат разрешение за това. Кой го е издал?! Кой носи отговорност?! Причините, за да стигнем до тази описана фактическа обстановка: За управляващите: „Те са организиран заговор от БСП срещу властта.“

това не е вярно, това е саботаж от БСП към легитимно избраното правителство. Когато произнесете тази причина за ситуацията, го обяснете на тях, а не на нас. Втората причина – любимата на премиера Борисов и на управляващите, е миналото. Управлението на БСП, разбира се, е виновно. Спрени били парите по Оперативна програма „Околна среда“ заради БСП и по време на нейно управление. Уважаеми български граждани, това е едно удобно обяснение винаги, когато правителството е притиснато до стената, но истината е следната.

груби нарушения на правилата за обществени поръчки, сливане на критерии за подбор и избор на изпълнители, както и неравнопоставено третиране на различни участници в тръжните процедури“. За периода 2010 – 2012-а! Кой управляваше държавата тогава? Бойко Борисов. Заради кого са спрени средствата? Заради управлението на ГЕРБ и на Бойко Борисов, и то още в предишния мандат. Това са Вашите причини, които, надявам се, опровергах. А сега – истинските. Водите. След 10 години управление на ГЕРБ са похарчени приблизително 3 млрд. лв., загубата на вода по мрежата се е увеличила средно от 60 на 61%. Добрич, Сливен и Шумен – 80 и над 80%. Защо и къде отидоха парите, инвестирани уж за подновяване на мрежата, която е подновена по-малко от 1%? – Въпрос. За 10 години три пъти увеличена цена на водата за хората – от 1 на 3 лв. средно! Резултатът от това увеличение и събрани средства – 500 хиляди на режим, на много места мръсна и негодна за пиене вода. Защо, питаме, и къде отидоха парите, събрани от хората, след като мрежата не е подновена, а качеството е влошено?

113 са с неизяснен собственик все още. След 10 години управление на ГЕРБ и държане на цялата власт – законодателна, изпълнителна, контролни органи и така нататък! И пак въпросът е: къде са 500-те милиона и защо е такова състоянието на язовирите? Пълно мълчание за движението на тези средства и резултата от тяхното инвестиране. Отпадъците – същия хаос. От българските граждани събирате повече такси, отколкото плащат жителите на Белгия и Англия например. Плащаме няколко пъти за един и същи отпадък, уважаеми български граждани, ако не знаете. Един път плащате такса смет,

КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …тонове европейски – от трети страни, боклуци, горене и 15 хиляди годишно умиращи от това. Къде отиват парите на хората – също е въпрос без отговор от Вас. Защо си плащат? За да ги тровят. Ще обясня отговора с един нагледен пример. Наред с различни растителни и дървесни отпадъци „Топлофикация – Сливен“ има разрешение да изгаря и материали, негодни за консумация или преработване. През 2016 г. РИОСВ в Стара Загора отказва инвестиционно намерение на инвеститора, като казва, че трябва да се направи оценка на околната среда. Инвеститорът си оттегля предложението, след три месеца внася същото – вече не трябва да има оценка на околната среда и РИОСВ му дава разрешение. Същото се отнася за Министерството на здравето по този проект. В първия случай им казват: „Трябва да се направи оценка как ще се отрази на здравето.“, след три месеца казват: „Няма никакъв проблем, можете да го правите – няма да се отрази лошо на здравето.“ Как си го обяснявате това: хората плащат и биват тровени, други си плащат и трупат пари за сметка на здравето им?! Това се нарича корупция и тя не може да се случи без протекцията на управляващите. И сега вече конкретно за Перник. Кризата в Перник се дължи на умишлени действия по скриване на истината заради изборите, заради партийна целесъобразност. Изправихте пред заплаха сигурността и здравето на 100 хиляди души. Втората причина е безхаберие. Предупреждаваме Ви от септември – 14 пъти оттук, от това място. Изобщо не обърнахте внимание – високомерни, самодоволни и самозабравили се във властта. Доведохте тази криза с умишлено бездействие заради изборите, а може би и с умишлени действия, защото има арестувани вече, а съдът ще каже. Какво да се прави сега? Безспорно всички трябва да помагаме на Перник. Необходими са конкретни, умни и мъдри, професионални, експертни решения, но паникьосани от общественото напрежение, втурнати да спасявате правителството и личния имидж на премиера, продължавате с грешките и рискувате много. Вие създадохте тази криза – сега имитирате решения и рискувате нова. Продължавате да заблуждавате хората, че проблемът може да се реши за 45 дни, а вчера Ваш министър обяви, че не само че няма тръби за този тръбопровод, че тепърва ще се произвеждат и че ще се търсят 300 ТИР-а, за да ги карате дотук. Бъдете обективни и искрени с хората. Нека „калинките“ да замълчат в този момент и да говорят експертите. Събрахме над 20 души проектанти, хидроинженери, строители на язовири и напоителни системи. Ето какво казват те за Вашия проект. Ще го представя, благодарейки им за експертизата и като алтернатива, защото постоянно твърдите: „БСП не предлага нищо.“ Ето нашите предложения на база на техните твърдения: „Още през 2017 г. от прокуратурата е констатирано, че язовир „Бели Искър“ създава опасност за населението и материалните ресурси – касае се за крупен язовир в близост и над София“ – това го пише в сигнал на завеждащия отдел „Надзор за законност“ във Върховната административна прокуратура. Още тогава господин Борисов е реагирал и казал, че спешно нарежда да се изпълнят препоръките и да се започнат ремонти. Това е 2017-а, сега сме 2020-а – ни-що от тези препоръки и от тези ремонти! Още през 2013-а има комплексна експертиза, извършена от екип от водещи български специалисти в областта на хидротехническото проучване, проектиране, строителство и експлоатация от БАН, от Минно-геоложкия университет, бивши инженер-геолози и хидрогеолози от „Енергопроект“ и така нататък. Част от тях са тук. И казват, че стената е в частично работоспособно състояние поради степента на деградация на бетона, и препоръчват веднага да започне ремонт. Нищо от това не е изпълнено досега. Едва сега в кризата започвате да действате, но, моля Ви, чуйте ни този път отсега – не казвайте, че плашим хората и всяваме страх и паника. Просто чуйте гласа на разума – той не е политически, не е на БСП, той е на хората, които разбират. Ако не направите разумно този проект, има риск от разпад на електроенергийната система. Защо? Защото ако от АЕЦ „Козлодуй“ излезе един хилядник временно – в ремонт или по някакви технически причини, тази година се е случвало три пъти вече, колеги, единственият резервен вариант за тези 1000 мегавата, които, ако излязат от мощност, единствената възможност е запълване от „Чаира“. Той затова е строен, той се пълни от „Белмекен“. Ако в „Белмекен“ няма достатъчно вода, следва срив в енергийната система. Тази материя е изключително сложна – не я оставяйте на непрофесионалисти, а чуйте какво да се направи. И ето какво бихме направили ние, ако в този момент трябваше да решаваме кризата, за да чуете и видите, че има алтернатива. Първо, водите от „Грънчар“ захранват основно язовир „Белмекен“, като за зимния период всяка година до края на март НЕК използва количествата за производство на електроенергия. Първото нещо, което трябва да се направи, бихме направили ние документирано съгласие от НЕК и от ЕСО за отклоняване на водите от „Грънчар“ към „Бели Искър“. Документирано! Защото ако това продължи след май, ще предизвикате криза в енергийната система. Второ, незабавно възлагане чрез открита процедура по ЗОП за технически проект за рехабилитация на язовир „Бели Искър“. Нито първото правите, нито второто, което казвам! Трето, провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на язовира. Не го правите! Четвърто, „Софийска вода“ – госпожо Фандъкова, чуйте го и Вие, и общинските съветници – трябва да даде не само съгласие за преминаване на водите до Мало Бучино, но и да гарантира безопасното управление на нивото на язовира. За целта трябва да се разработи хидравличен модел за цялото трасе, защото рискувате хидравлични удари с всички последствия. Пето, незабавно да се приведат в работна експлоатация двете основни деривации на язовир „Студена“ – те не работят и язовир „Студена“ никога няма да се напълни, ако не направите това. Следващото, каквото и да се прави, за да се доведе вода до Перник, няма никакъв смисъл, ако не се подмени водопреносната мрежа, защото отново ще изтече по улиците. И последно, виждаме, че отново сте се объркали в това кой ще поеме сметката за цялата тази ситуация. ситуация. „Софийска вода“ и Община София казват: „Няма да сме ние, няма да натоварваме софиянци.“ „ВиК – Перник“ казва: „Няма да сме ние, няма да расте цената на водата в Перник.“ Но някой трябва да я плати и Вие казвате: „Ще я плати „ВиК – Перник.“ Уважаеми управляващи и български граждани, „ВиК – Перник“ е във фактически фалит! Те имат вземания за над 2 милиона, а дължат много повече – няма как да платят тези разходи. Накрая всичко ще се стовари на Вашия гръб. Ето защо, тъй като не правите нищо от това, което ние предложихме много пъти, включително и сега, създадохте криза, имитирате решения и има опасност да създадете нова криза. Изобщо цялото управление на ГЕРБ е управление на кризи, които сами създавате поради безхаберие, некомпетентност и корупция. Рисковете, уважаеми българи, не са в природата, не са в преносната мрежа правителството на Борисов вече е риск за България! Досега беше вредно, но вече е потенциално опасно и е риск за България! Оставането му на власт

Колеги, преминаваме към разискванията. Искам да помоля за толерантен дебат, да се спазва Правилникът – няма да толерирам нарушения във времето. Започваме дебата. Първо заяви господин Марков. Моля да дадете Моля да дадете знак, ако искате да се изказвате – можем да направим списък с изказващите се. уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги министри! Ние сме на 30-ата годишнина от първите свободни и демократични избори и сме обречени на 7 юни да отбележим тази велика дата, когато след 45 години тоталитарно управление 92% от българите гласуваха свободно и избраха не какво да е, а Велико народно събрание. Сега на десетото юбилейно Народно събрание гледаме вот на недоверие, поредния, а по стечение на обстоятелствата в тази зала съм единственият, който през 1990 г. участва във вот на недоверие на Вашето правителство – на господин Луканов. Гласувах срещу оставката му, която беше принудително наложена от общонационална драматична стачка. И именно затова ще направя аналогията между първия вот на недоверие заради национална криза и сегашния, в който има регионална криза, безспорно, за вода в Перник. година се случи нещо, което никой не е мислил – на „Орлов мост“, когато пяхме песните на СДС, когато на 14 декември викахме: „Долу БКП!“, когато за нас гласуваха два милиона и 300 хиляди души,

когато бюлетините дори бяха сини и червени, когато площадите ехтяха: „Долу БКП!“, „Не щем комунизъм!“ и така нататък, ние Ви подадохме ръка да направим коалиционно правителство в името на България. Не поискахте. Бяхте свалени от стачка с капацитет от милион и 60 хиляди стачници, а София беше парализирана от невиждано въобще в Европа гражданско неподчинение. Нямаше транспорт – нито железопътен, нито автомобилен, БГА „Балкан“ спря полетите. Заинатихте се, бяхте свалени и тук, в тази зала, ей на онзи ред, аз гласувах – без никога да съм мислил, комунисти да влязат в правителството. Гласувах Сашо Томов да стане вицепремиер, Емилия Масларова да стане на социалното дело, Пенчо, с когото се запознахме и сприятелихме после в Конституционния съд – министър на правосъдието, Наско Папаризов – един умен човек, да стане на търговията. Гласувах трима министри от СДС да влязат в коалиция с Вас: Луджев – вицепремиер, Пушкаров и Костов под егидата на един министър-председател, който беше безпартиен – Митко Попов, и имам принос министърът на вътрешните работи да е безпартиен. Предложих го на Луджев за правосъден министър, стана врътка в последния момент,

А Вие направихте след 46-годишно управление да живеят скотски. Защото е скотско да не можеш да купиш храна на децата си отива съпругът в 5,00 ч. на опашка, в 6,00 ч. да го смени съпругата, след това бабата и дядото, ако дойде мляко за децата?!

най-популярната на булевард „Витоша“ – „Царевец“, старият „Ален мак“, вие се опашката, стига до „Солунска“, завива на аптеката на „Христо Белчев“. Хората умираха, нямаше бензин линейките зареждаха в районните управления на МВР, доколкото въобще и там имаше бензин. Хората умираха без обезболяващи лекарства, защото нямаше дори памук и аспирин. (Реплики от „БСП за

Темата е, че Вие имате ветерани в партията. Как не Ви дойде наум да ги попитате как се действа по време на бедствия – все едно дали е природно, все едно дали е производствена авария, все едно дали е плод на дългогодишно управление, включително и на Вашето? Защото тогава, уважаеми колеги от БСП, знаете ли кои подписаха политическото споразумение с Вас – страдалецът, минал през комунистическите лагери – Дертлиев, Милан Дренчев, Савов?! Жертвите се подписаха с палачите, за да спасим България!

Вие искате пир по време на чума! И сега чуйте, по-скоро избирателите да чуят към какво ги тласкате: не да ходи премиерът на България в Перник и да решава кризата, а да се върти конституционна рулетка, ако се свали правителството, и да припка с папката при президента напред-назад, не знам как ще постъпи, след това госпожа Нинова и тя да припка при президента, и накрая, разбира се, ще се намери трета политическа сила, която няма как една година преди изборите да не се направи на национално отговорна и да поиска коалиционно правителство, спасение и така нататък. И накрая да си дойдем на думата, което искате Вие. Служебно правителство – това предлагате! Ами, това е върхът на национална безотговорност в тези 30 години. Да чака Перник служебни министри да си сменят секретарките, след това пиарките, да си намерят кабинетите, портретите да си сложат, защото е модерно да има и портрети на министри, да се запознаят защо е кризата, пък след това да я решават?! Това е мазохизъм, това е пир по време на чума и ние няма да го допуснем! (Силни ръкопляскания искате да оставите България без парламент, да няма, ако се наложи спешно, кой да промени бюджета, да няма кой да пипне Закона за водите, защото по Закона стратегията – краткосрочна или дългосрочна,

ама сериозно ли го мислите, или само така си говорите за пред електората? Госпожа Нинова, която уважавам и винаги си спомням какво говори, каза лятото: ще броим пилците наесен. Защо не ги броим пилците? Зима стана, Атанасов ден мина! Ами да ги преброим пилците!

шофьорите на таксита във Враца – доволни. За пръв път в новата история на България и шофьори на таксита да са доволни. За София и Пловдив не говоря, защото сте капо – 30 години! Какво да ги броим пилците? Аз не мисля, че сте толкова безотговорни. По-скоро мисля, че правите дебат да наберете точки за изборите догодина. Според мен Вие днес загубихте изборите 2021-а, защото не можахте да се надскочите, да ни подадете ръка заедно да решим едно бедствие. И се случи нещо наистина феноменално. Наистина за пръв път от 30 години в българския политически живот се създаде явление, тандем, дует, сиамски близнаци, двама политици – премиерът на България, управлявал най-дълго България в цялата история, и един млад за което Ви поздравявам. Стига съм хвалил само младите герберки, има и млади талантливи социалисти. Трогна ме това момче. Та то застана на връх Коледа и благодари на правителството за тези над 130 милиона и каза, че благодари, че това е на неговия рожден ден! Той свърза съдбата си, личната, с тази на Перник, и така се прави, и това е пример за решаване на кризи – сиамски близнаци: Борисов и кметът на Перник. И затова ще загубите изборите, защото нямате елементарно чувство да си направите анализ. Говорете за машинното гласуване за пред избирателите, но вътре си направете пленум за модела Йончева. И защо винаги не сте алтернатива на ГЕРБ? Защото никога не подхождате отговорно. ГЕРБ прави грешки и Вие никога не се явявате като тяхна алтернатива.

И накрая да Ви помоля нещо. То е във Ваш интерес. Никога и никога недейте да споменавате – защото съм много силен в тази тема и ще стане много голям дебат, никога не споменавайте за рестарт от ДПС.) Знаеш ли защо, уважаеми господине? Защото не сме дебили и не сме късопаметни! Вие направихте рестарт в началото на прехода и съсипахте деветдесетте години на България. Кой Ви караше Кой Ви караше да сваляте Стефан Савов? Защо го свалихте? Защото е внук на Стефанаки Савов, минал през комунистическите лагери, благородник и не е крадец, а си сипваше с лейката нафта на ул. „Паренсов“. (Шум и реплики от ДПС.) Вие създадохте в паралелната държава понятия като понятия като „плаващо мнозинство“, „преструктуриране на парламента“, подменихте вота на българските си избиратели. Колкото пъти се докоснахте до властта, толкова пъти съсипахте България.

Марков. Реплики? Първа реплика – господин Стойнев, заповядайте.

на днешния вот на недоверие, а тя е именно кризата в Перник. Тук големият въпрос, господин Марков, е защо се стигна дотук? Стигна се дотук, защото Вие мълчахте и не казахте на хората истината! И това е причината за вота ни на недоверие. Защото можеха да се вземат превантивни мерки, защото ние задавахме въпроси тук, от тази трибуна, за състоянието и Вие лъгахте гражданите! Това е разликата между Вас и нас. Защото Вашата основна цел е да запазите властта, да се окопаете във властта и да продължите да управлявате. Разбира се, че трябват спешни мерки. Разбира се, че трябват политики. Вината обаче за тази криза е Ваша,

за собственото бюро, за собствения автомобил, а не слезеш при хората да им кажеш какво се случва! Ето това е, господин Марков! Защото шефът на ВиК каза: на мен политическите лица на ГЕРБ ми забраниха да говоря. Това е страшното! И ние не можем да продължаваме да живеем в една подобна държава, в която властта е над интересите на народа! Затова ние искаме този вот, затова ние искаме този дебат!

Втора реплика? Няма. Господин Марков, дуплика ще направите ли? Не. Заповядайте, господин Карадайъ, за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!

За ретроспекцията отпреди 75 години или последните 30 години, госпожо Председател, ако е необходимо да направим дебат в Народното събрание, моля, определете заседание с дневен ред, където да направим този дебат.

от управлението на страната. Ако мога да си позволя пак да цитирам господин Марков: „Днес се намираме в политическо бедствие, плод на дългогодишното управление…“ – и продължението е от мен – „…на ГЕРБ.“ Провалът на правителството на ГЕРБ в областта на околната среда и водите, и не само, а в цялостната политика, е факт. И това е закономерният резултат от десетгодишно некадърно управление. Днес ГЕРБ яростно защитава тезата, че в областта на околната среда и водите са постигнати такива големи успехи и само опозицията не може да ги види и да ги оцени, и може би как отделни персони са взимали погрешни решения, но те веднага са реагирали, и колко всички трябва да са благодарни на ГЕРБ, господин Марков, нали така – и така нататък, и така нататък? Верни на инстинкта си за самосъхранение, ГЕРБ набързо извършиха персонални промени, демонстрираха извънредна публична работа за спешно решаване на проблема, за да се опитат да потушат напрежението и така смятат да продължат. Не само няма да се решат проблемите, те са много и все тежки, във всички сектори, а напротив проблемите ще се задълбочават. Както и да го погледнете, госпожи и господа от ГЕРБ, това е положението. Нещата се влошават и не се подобряват. Държавата е в колапс. Многократно сме го заявявали и сме посочвали причините. Налице са доказателства за тежка некомпетентност, за несистемно мислене и политическо късогледство. Неспособността на управляващите да се поучават от грешките си е свидетелство за невежество, при което колкото и пъти да се повтаря една грешка, тя не води до качествена промяна в управленския модел. Ние от ДПС заявихме твърдата си подкрепа за внесения вот на недоверие не просто защото сме опозиция, а защото сме убедени във вредата, вредата, която нанася днешното управляващо мнозинство на демокрацията и държавността, вредата, която нанася на живота и здравето на всички български граждани и създава сериозни рискове за бъдещето. След днешните дебати не е важен аритметичният резултат от вота, а са важни политическите и управленските поуки. Важен е политическият ефект от комплексното действие на този демократичен инструмент. Аргументите, които ние имаме, са достатъчно сериозни за всички, за които интересите на държавата и на хората стоят над интересите на управляващите, за които властта е самоцел. Няма нищо по-естествено от това да се подкрепи правото на живот на всеки човек – живот в една чиста, здравословна среда. Околната среда има тясна връзка с човешкото здраве и благосъстояние, чиста среда, с чиста вода и чист въздух осигуряват здравословни условия на живот и все повече се превръщат в условия, без които човешкият род не може да продължи със съществуването си. Като отчита неразривната връзка между състоянието на околната среда и качеството на живот, Европейският съюз работи за обединяването на секторите на околната среда и здравеопазването и по-специално на свързаните с околната среда здравни цели унисон с принципа, че човекът има фундаменталното право на свобода, равенство и адекватни условия за живот в околна среда с качество, което позволява живот с чувство на достойнство и благополучие. Зеленият пакт на Европейския съюз е отговор на сериозните предизвикателства пред цялото общество, свързани с климата и околната среда. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на Европейския съюз в справедливо и благоденстващо общество. Ние от „Движението за права и свободи“ сме адекватни на изискванията на времето и с нашата програма и приоритети, които две години повтаряме, ще бъдем активни в привеждането в действие на Зеления пакт на Европейския съюз, заедно с всички отговорни политически партии, заедно със свободните и активните граждани. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, днешните дебати са за резултатите от десетгодишна управленска немощ и предлаганите палиативни мерки от правителството и управляващото мнозинство не са решение. Нужно е да се формулират ясни приоритети на база на Програмата на „Движението за права и свободи“ за ускорено догонващо икономическо развитие на страната. Зеленият пакт на Европейския съюз е огромна възможност за хората, за бизнеса и за държавата. Да си пожелаем общо съгласие и общ успех в постигането на тази голяма цел.

Господин Шопов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри! Уважаеми народни представители, чухме силни речи, силни политически послания.

и бедстват с воден режим. Но как се стигна дотук – най-големият въпрос, който си задавам. На 20 септември именно от тази трибуна, най-високата трибуна в страната, аз и Станислав Владимиров, действащият кмет на град Перник, поставихме въпроса към министър Аврамова относно състоянието на язовир „Студена“, относно водоподаването на град Перник. Защото именно и към онзи момент месец септември 2019 г. Перник беше на скрит, а може би и към онзи момент – явен режим. Получихме обтекаеми отговори, увъртащи, усукващи, но неказващи истината за състоянието в град Перник. Отговори, които бяха умишлено прикривани заради местните избори. Уважаеми народни представители, Перник е само на 20 км от София. Перник е 100-хиляден град, който в момента бедства. Да, необходимо е да се прави за града, необходимо е за да се предотврати по-нататъшна хуманитарна, социална, финансова криза. Защото 100 хиляди перничани искат да знаят кой е отговорен и кой е виновен затова градът ни да е в това състояние.

знаел е и областният управител Ирена Соколова, която реално е председател на Водната асоциация и би следвало да следи за състоянието на ВиК сектора. Цинизъм е дни преди обявяване на водния режим в Перник да се прави извънредно заседание на Водната асоциация, в което да се увеличава бюджетът, без нито дума за предстоящото. И печално известният на всички из цялата страна Ваньо Сушата – човек, назначен от Регионалното министерство, човек, който докара Перник до невиждана катастрофа. И това е само малка част от нещата. Всичко бе прикрито заради местните избори, които бяха загубени, местните избори, които показаха управленската немощ в последните четири години на град Перник и последните десет.

Не виждам. Други изказвания? Господин Шишков, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! През последните няколко седмици все по-често ставаме свидетели на изопачена, манипулирана, преекспонирана, а иначе казано фалшива информация. (Смях и реплики от „БСП за България“.) Често ставаме свидетели на тиражиране на лъжи.

Разбира се, ние няма как да останем безучастни в този процес и ще дадем своите аргументи в тази посока. Истината е, че в рамките на пленарното време, с което разполагаме, няма да успеем да отговорим на всички неистини, но ще направим всичко възможно да отговорим на голяма част от тях. Започвам, може би, с най-тежката лъжа, възпроизвеждана през последните няколко седмици от опозицията. Над 500 хиляди българи или половин милион, за да звучи по-внушително, са на воден режим. Категорична лъжа! Даже мога да цитирам точния текст във Вашите мотиви: „Днес в България по официални данни на воден режим са, забележете, 315 хиляди

операторите към 30 декември 2019 г., са, че хората, които живеят в места с нарушено водоснабдяване, са 116 хиляди 951 – по-малко от 117 хиляди души. Следващо невярно твърдение: загубите на вода от 60% преди 10 години нарастват до 61%, това го видяхме в картинките, към момента, въпреки направените инвестиции – нищо подобно. Според НСИ за 10-годишния период те намаляват с над 4%, колеги. От 60,5% през 2008 г. в момента са 56,4%, през 2018 г. Нещо повече, там, където са направени инвестиции, там, където има реализиран воден цикъл, загубите намаляват драстично. И веднага давам пример с няколко общини. Например община Габрово от 73% са намалени на 45%, община Поморие от 40% на 15% и, разбира се, няма как да пропусна моята родна община Раковски, където успяхме да намалим загубите повече от два пъти – от 47 на 20%. Колеги, няколко пъти споменавате, че ГЕРБ управлява 10 години. Не, колеги, ГЕРБ управлява от 2009 г. с прекъсване. Еврофондовете функционират от 2007 г. От 2007 г. до 2019 г. са спирани два пъти по време на управлението на БСП. Това прави четири години или една трета от периода, една трета! Правете сметка – тези 4%, ако бяха реализирани еврофондове, нямаше да бъдат 4, щяха да бъдат много повече. Уважаеми колеги от БСП, запазена Ваша марка е да насаждате страх у хората и да нагнетявате напрежение. Красноречив пример за това е и следващата Ваша теза: криза като пернишката следва в Търговище, Сливен или Ботевград. Хвърляте неверни твърдения във въздуха и разчитате, че хората Ви вярват сляпо, но тези времена минаха отдавна. Това беше преди 30 години, не подценявайте българите! Фалшивите новини винаги се връщат като бумеранг и се стоварват с пълна сила върху авторите им. Да, има язовири с обем около и под 50%, но те се следят, състоянието им се анализира непрекъснато. Прилагат се мерки за използване на алтернативни водоизточници. След водния апокалипсис се опитвате да насаждате страх и в другите сектори. Квалифицирате като провал политиката по опазване чистота на въздуха и давате за пример наказателната процедура срещу България за превишаване на стойностите на фини прахови частици от 2017 г. Колеги, наблюдаваният период е от 2007-а до 2014 г. В този период Вие сте управлявали два пъти. Когато БСП са на власт през 2008 г., във всички 28 общини наблюдаваме надвишение на нормите. години по-късно – през 2018 г., девет от общините вече са под показателите. По отношение на отпадъците. Изключително полезно е данните от институциите да се разчитат правилно, а не разбрали недоразбрали да се втурваме да всяваме паника и истерия в обществото. Веднага ще дам пример, който е показателен и олицетворява абсолютно всички Ваши тези и твърдения. Прословутите 2,9 тона болнични отпадъци, които уж бяха внесени в страната, се оказаха какво – миещи препарати всъщност. Не само че не са внесени, те преминават транзитно през нашата страна, колеги. Уважаеми колеги, моите уважения, но така политика не се прави. Лъжата никога не се цени, цени се искреността. Силно се надявам, че ще съумеете да откриете подходящите измиващи препарати, за да отмиете час по-скоро неприятното усещане и притесненията, които създадохте на хората чрез всичките Ви лъжливи твърдения.

фалшивите новини, които казвате, че има в мотивите, са взети от Националния статистически институт, от анализа на Комисията за енергийно и водно регулиране за състоянието на ВиК сектора. Тоест, какво се случва?

Именно заради това, което беше направено през последните години, Шумен е на ръба на водна криза. ВиК дружеството е във фалит. Оказва се, че поради некомпетентно, немарливо и крадливо управление ВиК дружеството дължи над 7 млн. лв. ВиК дружеството не може да си поддържа системата. Миналото лято директорът на ВиК Шумен обикаляше в град Плиска – първата столица на България, да събира пари от жителите на Плиска, за да им поправи водопровода и да им пусне водата, господин Шишков. След няколко водни цикъла, които са супер успешни по Вашите думи, има 80% загуба на вода от довеждащия водопровод. Това всичко е в резултат на едно безхаберно управление.

Като говорите за спиране на еврофондове – през 2014 г. бяха спрени заради грешки, нарушения на финансовата дисциплина, извършени в периода 2010 – 2012 г., при управлението на Вашето правителство. Затова бяха спрени, да го знаете.

ние също цитираме данни от официалната институция. Неслучайно казах, че трябва да съумяваме да ги разчитаме правилно. Нашите данни – зад тях стоят автор, подпис и печат. Мога да Ви ги предоставя. Уважаеми господин Иванов, да, има проблеми във ВиК сектора – факт. Не е нещо, което е тайна, не е нещо, което не признаваме, не е нещо, по което ние не работим. Напротив, през последните няколко години ускорено се работи по подобряване на условията във ВиК сектора. Моля да изслушаме дупликата, колеги. МЛАДЕН ШИШКОВ: Това, което казах в началото, важи и за Шумен, господин Иванов. Вие много добре давате информация за загубите в Шумен, но някак си удобно пропускате да кажете, че довеждащият водопровод не е ремонтиран затова са тези загуби, водният цикъл е нещо съвсем различно. Благодарение на европейската солидарност и благодарение на това, че еврофондовете бяха пуснати отново през 2014 г., въпреки констатираните от Вас забележки, ние продължаваме да работим ускорено в тази посока. ШИШКОВ: Колеги, не знам дали някой от Вас е чел целия Ваш документ по вота на недоверие. Той е пълен с противоречия, очевидно е писан от различни експерти. Задавате въпроси и сами си отговаряте, противоречите си. За мен този документ, който сте подготвили, може да служи чудесно за един потенциален вот на недоверие срещу Вашето правителство.

Вместо да търсим съвместно решение, вместо да подадем ръка да излезем заедно от тази криза, чрез всяване на страх и внушение Вие се опитвате да извлечете политически дивиденти. Това няма как да се случи, колеги. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шишков. Продължаваме с разискванията. Колеги, очаквам Вашите заявки за изказвания. Господин Шопов, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Хайде, да не се лъжем, да не се заблуждаваме, да не се търкаляме един друг – и ние, пък и българите! Измислено е да има вот на недоверие поради много причини. Те са вътрешнопартийни за БСП – предстои избор на председател. Целта е и свалянето на правителството – може би последен опит да има предсрочни парламентарни избори. Това е целта! Винаги, когато опозицията мисли за вот на недоверие, тя мисли, първо, да има ли вот на недоверие и после: а, по какъв повод? По повод на, разбира се, съществуващите проблеми – кризата с водата за Перник, с боклуците, във връзка с което ние от „Атака“ внесохме предложение за мораториум за внос от чужбина, и по още много други екологични проблеми. Свалянето на правителството ще отложи всъщност решаването на много от тези проблеми избори, ново правителство – време, през което нищо няма да бъде направено, месеци наред. Когато има такава ситуация, на третата година от това управление, така беше преди четири години – очертаваха се извънредни се извънредни избори тогава, се задават въпроси между тези, които биха били бъдещите партньори в едно управление. Тогава ние от „Атака“ задавахме на ГЕРБ и на другите евентуални партньори едни въпроси – логично,

Голямо, радикално, значимо увеличение на пенсиите, на заплатите, изобщо на доходите – от „Атака“ задавахме този въпрос, и от ГЕРБ ни отговаряха, включително и от БСП тогава. Въпросът за бежанците, така наречени от Вас, ние в „Атака“ им казвахме „пришълците“: ще бъдат ли спрени те на българската граница? И най-важното, колеги, за нас от „Атака“ беше дали ще бъде спряна и дали ще участва във властта

за Перник в БСП, за боклуците, за екологията, да се свали ли това правителство и да вървим към предсрочни избори, или да не се сваля това правителство и да продължи да изкара мандата си. В частност по отношение на нас, от „Атака“, не независимите шестима народни представители, ей така, абстрактно, както е по Правилник, а ние, народните представители от „Атака“, които сме зависими от избирателите на „Атака“, от нашите привърженици и членове, от нашето национално ръководство на „Атака“. Какво се получи тези дни?

казвате „да“, „не“, доволни сте, когато ние се изказваме против правителството на ГЕРБ. За такива разговори за нашите важни шест гласа си имаше ред. Госпожо Нинова, отправете искане – имаме централа, до нашето национално ръководство, до шестимата нас, но заедно, като представители на „Атака“, поканете ни. Не го направихте! Вие искахте сепаративно да разговаряте с всеки един от нас, може би някой ще поддаде. Такава беше политиката и на

накараха Сидеров да напусне Народното събрание, не ни защитихте, когато това стана, без той да може да каже последната си дума в тази зала, когато бяха нарушени и в момента са нарушени пропорциите в комисиите, никой от Вас – Вие сте опозиция, би трябвало да работите за парламентаризма, нищо подобно! Ехидно се смеете и сте доволни, сега сте стигнали да искате нашите шест гласа. Ние Ние Ви зададохме едни въпроси още в неделя. Знаете въпросите, на които се опитвате да остроумничите, да ни карате да зададем тези въпроси към ГЕРБ. Ние към ГЕРБ зададохме, както Ви казах, въпросите преди четири години. Сега ги задаваме към Вас и затова ще Ви ги прочета, както са формулирани от нашето национално ръководство. Те са, първо, госпожо Нинова, и Вие от БСП, отговорете на въпроса ми: има ли БСП категоричното намерение да направи минималната пенсия, като дойде на власт, на 500 лв., а минималната заплата на 1500 лв.? Втори въпрос, госпожо Нинова: има ли БСП категоричното намерение да прекрати концесиите за добив на злато и те да минат в български ръце? Има ли БСП категоричното намерение да закрие чуждите военни бази у нас? Четири, има ли БСП категоричното намерение да свали санкциите срещу Русия? Пет, има ли БСП категоричното намерение да признае с парламентарно решение геноцида над българския народ по време на турското робство, което „Атака“ иска и за което се бори от 2005 г. насам? насам? Има, разбира се, много други въпроси, които бихме могли да Ви зададем, да отговорите категорично. Ето, даваме Ви възможността

и второто народно събрание ние внасяхме предложения, Сидеров говореше от трибуната, Вие се подсмихвахте и правехте точно обратното. Сега отговорете, но без завъртулки, без обстойности, без условности на всеки от въпросите: „да“ или „не“. Ние ще определим нашето отношение вдругиден, при гласуването във вторник, по отношение на този вот. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики, колеги? Първа

Уважаеми господин Шопов, тъй като аз бях в контактната група по преговорите за внесения от нас вот на недоверие, фактите, ние показахме и пред българските граждани чрез медиите, казват следното: всеки един от Вас, включително и бившите депутати от Политическа партия „Атака“, които бяха част от малкия коалиционен партньор, бяхте поканени всеки поотделно, уважително и по надлежния ред. Отделно в разговори в кулоарите, включително и аз съм говорил с Вас, с Вас, коментирали сме точно преди нашата среща ще се качите ли, аз съм Ви питал лично как ще реагирате, ще уважите ли нашата покана и така нататък. Това, което чух във Вашето изявление преди малко, е, че Вие минахте през 12 – 13 различни теми, от които нито една не беше по съществото на днешния вот на недоверие. Ако имате някакви други задкулисни уговорки с управляващите, не търсете поводи да размиете темата и да прикриете Вашата политическа

Господин Бурджев, моите уважения към Вас и към много млади колеги от БСП, които високо ценя. Да, така беше. Вие ме канихте. Бяхте точно човекът, който ме дърпаше за ръка в коридора, искаше да ме качи в зала „Запад“ и Вие явно не сте ме слушали. Аз Ви говоря, затова че не можеше сепаративно да се говори поотделно с всеки един от нас – един по един начин, с друг по друг начин. Същото сте правили и с някои колеги. Аз Ви говорих, че с нас трябва да разговаряте като стройно организирана автентична политическа сила, която има собствено ръководство, която не се влияе, за разлика от много други политици, от външни и други сили. И преди малко също пак не сте ме слушали, а това Ви говорих и това Ви убеждавах. Въпросът за екологията е само формалният повод, а целта е друга – свалянето на това правителство, за което в момента водим този дебат, прикрит под тази така важна тема, по която „Атака“ също има своите виждания, мнения. Надявам се, скоро да влезе нашето предложение за мораториум за вноса на боклуците, където сме дали и легално определение и където ще направим своя принос – предложение към правителството, и изобщо. Когато Ви изброих тези пет точки, те са и във връзка с това. Последната точка, ако разсъждавате, господин Бурджев, ще видите, че тя е изключително важна, защото тя ще определи и Вашите партньори. Ние не Ви задаваме пряко, госпожо Нинова,

свалянето на това правителство и идването на ново управление, и нашата пета точка е свързана с това. Защото не знам как бихте ми отговорили, госпожо Нинова, ще се разберете с единствения в настоящия момент възможен партньор – ДПС,

но българският петвековен и половина-шествековен геноцид все още не е признат. Това е екзистенциален въпрос за българския народ, за българската нация. Този въпрос е фундаментален, той е цивилизационен, той е повече и от геостратегически за България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Продължаваме с разискванията. Други изказвания, колеги?

по отношение неспазване на процедурите, но постоянно се случва тук днес от тази трибуна. Всеки говори по каквато си иска тема, само не и по темата за вота на недоверие. Моля да се спазва Правилникът, да се спазва точката от дневния ред и дебатите да са по темата: „Вот на недоверие във връзка с водната криза и по отношение на замърсяването на околната среда в Република България“. Това е темата, уважаеми народни представители. Уважаема госпожо Председател, моля да прекъсвате тези колеги, които не са по днешната тема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Аз мисля, че господин Шопов говори за аргументите, с които би подкрепил Вашия вот на недоверие и затова оставих да развие тезата си. Други изказвания, колеги?

Вече по същество на темата. ДПС ще подкрепи вота на недоверие. Защото, на първо място, имаме своите сериозни аргументи за недоброто управление в областта на околната среда през последните години; второ, защото гласуването ще покаже какво е управляващото мнозинство в момента и кой носи отговорността за управлението; трето, защото сме опозиция. Но опозиция, както казах вече, със своите сериозни аргументи и решение за по-добро управление. „Липсва стратегическа рамка за дългосрочна политика и пропуски в хармонизирането на националното екологично законодателство с европейското.“ Това е основното заключение в Доклада на Сметната палата от одит, направен в Министерството на околната среда и водите в края на миналата година. Липса на стратегическа рамка за дългосрочна политика на практика означава, че в областта на околната среда и водите няма визия за дългосрочни цели и няма набелязани конкретни мерки за постигането им. За каква политика и за какво управление изобщо можем да говорим тогава? Сметната палата ясно указва в изводите си: „Липса на политика, липса на стратегическа дългосрочна визия“. Излиза, че всичко в областта на околната среда и водите върви по инерция, на самотек. Именно затова са налице сериозни проблеми, на първо място, в областта на управлението на водите. Най-сериозният проблем, естествено, е водната криза в Перник, но, за съжаление, има и други проблеми в областта на управлението на водите в България. Също така има сериозни проблеми, свързани с огромните загуби на вода във водопреносната мрежа на страната заради това, че тръбите по нея не са подменяни от десетилетия и водните загуби, както всички знаем, официално са над 60%. Какво обаче показа водната криза в Перник? Първо, няма добър контрол както на местно ниво, така и на централно ниво върху питейните водоизточници и системата на водоснабдяване на страната. На местно ниво своите ангажименти по закона явно не са изпълнили ВиК – Перник, Водната асоциация, кметът, областният управител, общинският съвет. Няма как на местно ниво те да не са знаели за тези проблеми, но или са ги подценили, или не са подготвили адекватно със сериозни мерки да се преодолее тази криза. На централно ниво със своите компетенции по закон не са се справили МОСВ с неговите контролни органи – в случая съответната Басейнова дирекция и дирекция „Води“ в Министерството Министерството на регионалното развитие и благоустройството като принципал на държавното ВиК – Перник, чийто управител се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Перник, и ТЕЦ – Перник. При проблема в Перник се видя и друго, че липсва координация между компетентните институции, които имат субектност на отговорност по отношение на управлението на водите и водоснабдителните мрежи. В интерес на истината такава координация бе постигната впоследствие, когато се включи и премиерът, ресорният вицепремиер и други министри, носещи компетенции с отговорност по отношение на управлението на водите. Видя се, че на този етап една такава координация води до води до някакво частично решение. Надяваме се да се намери наистина истинска алтернатива. В това отношение бих искал да допълня и да кажа, че

членове на Министерския съвет да се запознаят със състоянието на водните ресурси в България и да вземат адекватни политики с оглед на това да не се допуснат подобни подобни ситуации. Не че тогава е имало такива ситуации, слава богу, не е имало, но като има такива ситуации, наистина се налага много адекватно и ефективно управление на водните ресурси. С цел подобряване на управлението на водите, защото когато ние бяхме в управлението, за този период имаше наводнения, беше създадено едно оперативно звено, което работеше на 24-часов режим, и то събираше информация от всички компетентни субекти субекти и институции, обработваше тази информация и обратно се подаваше към областните управители, кметовете, операторите на съответните язовири, така че да има едно адекватно управление. За съжаление обаче, не само в Перник ситуацията е критична. Режим на водата има – днес разбрах, тук има хора от Ловеч, Плевен, Троян, в Омуртаг, в Добрич ситуацията е много критична. Сериозни проблеми има и в други области на екологичните политики, а именно в областта на управлението на отпадъците. Видя се, че наистина има много сериозна ситуация

да отговаря на нотификациите и след което да има внос. Но тук трябва да внесем яснота, че трябва да има изключително сериозен контрол от страна на митническите органи и власти, от страна на „Гранична полиция“, от страна на Министерството на вътрешните работи по време на транспорта вътре в страната и агенциите, които отговарят за транспорта. Тук е видно, че също е необходим. В момента се вижда, че координацията не е добра, контролът не е добър. Всичко това трябва да бъде подобрено с оглед на това страната ни да не се превърне в заден двор на Европа по отношение на депониране на отпадъците, в никакъв случай това не трябва да се допуска. Аз апелирам, ние апелираме и Българската стопанска камара, след като е важно в страната да постъпват суровини от отпадъци за оползотворяване и рециклиране, трябва да знаем, рамката да бъде ясна, да бъде представена на всички нас в България, да знаем точно за какво иде реч. Много сериозни проблеми има по отношение на замърсяването на въздуха. Там също общините са отговорни, но и Министерството на околната среда и водите има своите сериозни компетенции. Сериозни проблеми има в областта на опазването на природата. Ние имаме закъснение с подписването на 211 защитени зони от общо одобрени 341. Министърът на околната среда и водите не е подписал тези заповеди и сме в наказателна процедура. Трябва да се вземат спешни мерки, така че от страна на Европейската комисия

рамка и визия за политиките в управлението на околната среда и водите. С оглед на всичките аргументи, които представихме, ние ще подкрепим вота на недоверие от страна на парламентарната група на ДПС. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)

Уважаема госпожо Председател, госпожо Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Всичко може да свърши много бързо и много лесно. Всичките усилия, за които говорихте, колеги от ГЕРБ, и всичките инвестиции можем да ги покажем с любимите Ви думи „видими резултати“. Видими са резултатите, за съжаление, не само за Перник. Националната стратегия за управление на водите през 2012 г. казва за Дунавския и Западния район, че във всичките три хипотези, включително при малко валежи, не се очаква проблем с водата.

Най-лесно е така да се каже, само че, ако ние тук не правим разлика между това, че природните бедствия са продукт на стихиите, а кризисните ситуации са продукт на други три фактора – на некомпетентността, на човешкото безхаберие, или както прокуратурата напоследък обича да казва „умишлената безстопанственост“, и на корупционния натиск и податливост, ние просто не сме за тук. Този вот е за следното: на така наречената водна реформа, имплементирахте два вируса. Първият вирус е политическият вирус. Разказали сме го в мотивите. Разделихте на наши и на Ваши, на можещи и не можещи, на такива, които получават пари, и такива, които не получават пари – едните, които са за пример, а другите, които са за резил. Вторият вирус беше икономическият. Глобалната битка за водата е факт, но в българския вариант глобалната битка е за контрол на проектите и кой да държи ръка върху голямото водно финансиране. Понеже заговорих за Националната водна стратегия, всички ще се радваме, ако прословутият Воден цикъл на Перник бъде завършен колкото се може по-рано за 100 млн. лв., но защо дадохте 100 млн. лв. за 17 хиляди еквивалент жители в един град на 20 км от София? Каква е тази цена? Цел 1 „Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване, до 2020 г. да няма нито един български град, който да изпитва безводие“. Кой изпълнява тази стратегия? Сложете на масата средносрочната оценка на Стратегията. Няма я. Отдавна изтече времето, в което да се покаже. Политико-експертният екип, който обличаше в експертни формулировки Вашите политически доводи, къде е? Вие сега плащате тежка политическа цена. Къде е политико-експертният екип, който правеше тези формулировки? оставя време и на колегите, поемам ангажимента да подготвя за госпожа Караянчева една папка, защото преди няколко години на господин Борисов една метафора му се получи наистина добре: „На тях им ги спират, на нас ни ги пускат!“

ето Ви писмо от 27.11.2013 г., казва, че за незаконосъобразно смесване на критерий за подбор с показатели за оценка, незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на оферти, поради непълно предварително обявление, ограничителни изисквания за членство в Централен регистър, неравно третиране на участници по време на подбора и удължаване срока на офертите за периода, колеги, 2010 – 2012 г. се спират парите по Оперативна програма „Околна среда“, замразяват се. Така че ще подготвя, госпожо Караянчева… Не съветвам никого да използва

госпожи и господа министри! Господин Костадинов, гледам, че колегите от ГЕРБ не се изказват, мълчат. Явно са съгласни с тези аргументи, които Вие казахте.

Репликата е правилна. Времето е малко. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми министри и колеги! Да, Европейската комисия поиска от нас да представим водна реформа. Тя искаше реформа на водния сектор. Архитектите на водната реформа, както ги наричам, от Вашата партия представиха Стратегия за развитие на ВиК отрасъла. Тази дезинтеграция на единното управление на водите, липсата на единен подход беше с една единствена цел – да се подготвят условията за концесии. Бяха окрупнени територии. Някой да е чувал водата да върви по административни граници? Някой да е чувал, че като лишим седем години всички общини между 2 и 10 хиляди еквивалент жители, ще твърдим, че те нямат проблеми с водоснабдяването, с пречистването? Абсурд! Ето това е, господин Генов, Стратегията, която ни беше предложена и с която беше заместена заместена Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор – нещо, което България не изпълнява. Така че лесно е да критикуват, на опозицията понякога ѝ е лесно да критикува. Има ли вариант, има ли развитие, има ли излаз? Ние сме на ръба на пропаст, в която, ако имаше вода, за съжаление няма, щеше да ни е по-леко да паднем в нея. Единно управление на водите, единен интегриран подход и единен орган, радикална реформа на ВиК сектора, а не имитация на реформи, не кризисен пиар, а истински реформи! ВиК-тата трябва да отговарят за питейно значимите, големи, комплексни водоснабдителни язовири и довеждащи магистрални водопроводи до границите на общините и това трябва да е новото ВиК, новата реформа и там да е единната цена. Оттук нататък нашата визия е, че публична общинска собственост трябва да бъде

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Движението за права и свободи“ ще подкрепи този вот на недоверие, защото ние осъзнаваме, че живеем в един глобален свят, в който политиката по опазване на околната среда трябва да бъде основен елемент в едно управление и считаме, че това управление не е адекватно по отношение на тази политика. Считаме, че ще подкрепим този вот, защото искаме България да има чиста вода, чиста и плодородна земя и България да не се превръща в площадка, в която се приемат отпадъци от други страни. Искаме да има правилна политика по отношение на опазване на водните ресурси. Искаме да има чист въздух. Искаме да има и чиста политическа среда, в която да не се тровят

Не виждам. Госпожо Василева, имате думата. Грижата за природата е грижа за хората, а чистата и здравословна околна среда е предпоставка за по-добри условия на живот, затова нашето отношение към днешния дебат е сериозно. Ние внимателно се запознахме с мотивите към внесения от БСП вот на недоверие. За жалост, не виждаме същото сериозно отношение от страна на колегите към днешния дебат. Колеги, не ни изненадахте, защото това, което демонстрирате, е не конструктивен и градивен подход, а самоцелни критики и стремеж за създаване на паника, истерия, напрежение и подсилване страховете на хората, а политиките по околна среда изискват експертност, грижа и стратегически подход. В околната среда вредите се нанасят бързо, но възстановяването отнема дълги години, затова трябва да се подхожда с много висока степен на отговорност. Още от 2009 г. работим за законодателна рамка, която е изцяло хармонизирана с европейската. Държим на строг контрол, защото посегателството върху околната среда е посегателство срещу хората. Там, където има слабости и пропуски, всеки носи своята отговорност. При управлението на водите следваме принципите, заложени в Закона още през 2009 г. Това са европейските принципи, на които е основана и Стратегията. Отчитаме стратегическото значение на водните ресурси и залагаме на водещата роля на държавата. Имаме рестриктивно законодателство в сектор „Отпадъци“, което се основава на йерархията при тяхното управление. За подобряване качеството на въздуха само през последните две години въведохме ясно разграничаване на отговорностите на институциите, изисквания към твърдите горива за битово отопление и задължително видеонаблюдение за операторите на депа и горивни инсталации. Предложихме и промени в Наказателния кодекс за инкриминиране изгарянето на отпадъци. Какво е поведението на БСП? Твърдите, че много пъти сте повдигали темата, но нямате нито едно законодателно предложение. Напротив, подкрепяте нашите, което означава, че одобрявате политиката ни. Давате заявка за управление, но на практика нямате какво да предложите. Вашата алтернатива е „Визия за България“, където околната среда е тотално неглижирана. На темата са отделени само няколко абзаца, предложенията са насочени основно към бизнеса, а не към хората. Критикувате, но не давате решения. В мотивите по вота има повече от 20 страници критики за сектор „Води“, а във Вашата алтернатива има само едно изречение за водите! Няма как да пренебрегнете направеното дотук. Можем да съпоставим и инвестициите в сектора и резултатите от тях. Десетилетия наред нямаше инвестиции във ВиК сектора. Ние само за няколко години изградихме над 2500 километра ВиК мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води – 51 на брой, повече отколкото са построени по време на целия зрял социализъм. Спомняте си каква мръсотия се изсипваше в морето. Вече не е така! Продължаваме с изпълнението на договори във ВиК сектора, подписани с 12 консолидирани ВиК оператори, сключени са договори за изготвяне и на прединвестиционни проучвания в още шест области. Да, нуждите във ВиК сектора са много повече от възможностите, но дори при използването на наличния ресурс, никога не сме делили общините на „наши“ и „Ваши“. По Програмата „Околна среда“ през първия период договори се подписваха и изпълняваха от много кметове на ГЕРБ, някои от тях днес са наши колеги, например кметове в общините Ловеч, Шумен, Сливен, Видин, които тогава бяха управлявани от БСП. При отпадъците – какво заварихме през 2009 г. след Вашето управление? Незакрити депа, над 120 язви на територията на цялата страна, липса на регионални системи и надвиснала наказателна процедура. Какво е положението сега? Всички стари и неотговарящи на изискванията депа са закрити, в ход е рекултивацията им, за което има осигурено финансиране. Вече има 52 регионални системи за управление на отпадъците в цялата страна. В София работи най големият завод на Балканите, дори него дълго време се опитвахте да саботирате. За качеството на въздуха – по Оперативната програма в първия период не бяхте предвидили никакви средства, а наказателната процедура срещу България обхваща периода до 2014 г., точно когато Вие управлявахте. Тогава Вие не предприехте мерки. Какво направихме ние? В Оперативната програма предвидихме средства за подпомагане на общините, а миналата година бюджетът беше увеличен значително. Това са средства за промяна на горивната база на домакинствата в градовете с нарушено качество на въздуха и екологичен градски транспорт. Да, знаем, че още много трябва да се работи, но резултатите до момента показват, че спрямо 28 те общини, когато през 2014 г. е имало нарушение на качеството на въздуха, към момента девет от тях вече са в съответствие. Уважаеми колеги, темата за околната среда и водите е значима. Тя вълнува хората и днешният дебат е доказателство за това колко приоритетна е тя. Време е да има общо разбиране, че тези политики не трябва да бъдат подценявани, а заслужават огромно внимание. За да се реализират успешно обаче, е нужно поставянето им високо над тяснопартийните интереси, ангажираност на всички и взаимодействие между институциите – не само между държавните, но и добра координация с местната власт – нещо, което виждаме в работата с кмета на община Перник. Затова вярвам, че в сферата на околната среда водещ трябва да бъде общественият интерес. Българските граждани очакват от нас най-правилните решения и действия. Но, за съжаление, в лицето на БСП към този момент не виждаме конструктивна опозиция. Виждаме една партия, която е лишена от визионерство, макар и помпозно да е нарекла програмата си „Визия за България“. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики, колеги? Заповядайте, господин Божанков, за реплика. (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Василева, всъщност не сте прочели добре мотивите за вота, защото за всеки сектор е предложено конкретно решение. Сектор „Отпадъци“ – депозитни системи, стимули за гражданите, контрол, информационни системи, конкретни решения, макар и това да не е фокусът на един вот на недоверие, но работата на една опозиция не е да предложи всичко в един вот. За тези години сме го предлагали, задавали сме въпроси и не сме получавали реакция. Вотът ни на недоверие е последният инструмент, последната мярка, до която стигнахте. Във Вашето изказване, госпожо Василева, пропуснахте и един важен момент, за който може би министър-председателят ще Ви се разсърди. Ако това управление не успя да превърне България във важен енергиен и стратегически хъб

благоприятен. Да Ви напомня, че Вие от тази трибуна сте казвали, когато ни убеждавахте да приемем един закон, че 15 хиляди души умират преждевременно от това в държавата. Пропуснахте да кажете, че ос 1 на Оперативна програма „Околна среда“ е с изпълнение 22%. Колко договори са сключили, как са сключили, защо са сключили, това е друг въпрос, но изпълнението на Програмата е толкова. Даже и господин Шишков няма да се постарае да каже, че е фалшива новина, защото това е сериозен източник, който цитирам. Пропуснахте да кажете още нещо: че операцията на италианските карабинери свърши повече работа за българските по отношение на екологичната политика, отколкото всички екоинспектори и чиновници в Министерството, които успяха, затваряйки си очите не на едно и на две места, да превърнат България с регламентирани и нерегламентирани сметища, както каза колегата, не в газов хъб, а в хъб на отпадък.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Благодаря за репликите на колегите, специално на господин Божанков, който знаем, че е изключителен експерт в сектор „Отпадъци“ и има силен интерес към него. Но аз бих се радвала предложения да бъдат направени по надлежния ред, ако имате законодателни такива. Знаете, че винаги сме готови да обсъдим предложния и виждания, които бихте могли да представите. що се отнася до темата, която господин Генов засегна, свързана с контрола, който се извършва, и усилените проверки, които текат в момента, абсолютно сме категорични – там, където има незаконосъобразни действия, те трябва да бъдат наказани с цялата строгост на закона, защото това е свързано с живота и здравето на хората. В този смисъл координирането на всички включително и взаимодействието с други институции от държави – членки на Европейския съюз, трябва да бъде в посока справяне с проблеми – там, където има такива, констатиране и предприемане на действия за наказание на нарушения и нарушители. Господин Генов коментира Оперативната програма „Околна среда“. Това ми дава възможност да засегна и едно твърдение, което беше направено по-рано в изложението. Колеги, оперативните програми са все пак сложна материя и ние много добре знаем, че за Вас те са голяма болка.

И още едно писмо от 12 ноември 2014 г., с което плащанията по Програмата са отпушени една седмица след като правителството Борисов 2 поема управлението. Колеги, когато се спират програми, не се спират заради грешки на бенефициенти. Програми се спират заради неадекватно управление.

уважаеми колеги! Сектор „Отпадъци“ безспорно е един от важните компоненти на околната среда, на първо място заради отношението му към здравето на гражданите, но и заради обезпечеността на индустриите със суровини. В същото време в Европа изискванията се увеличават постоянно. Кризите, инцидентите, които наблюдаваме в България, не са еднократни актове. Те са логичен резултат от зле управляван сектор, тъй като в България този сектор е основан основно на лъжа. Ако погледнем данните, през 2017 г. България е била задължена да рециклира 35% от своите стари гуми, тя е рециклирала 65% – над два пъти е преизпълнила целите си. В същото време гуми масово се изгарят и Вие въвеждате наказателна отговорност. Нещо куца! По отношение на рециклирането на пластмасови опаковки. България е задължена да рециклира 22% от общото им тегло, но България рециклира 66% – оставя зад гърба си Финландия и Люксембург. Е, тук е мястото за аплодисменти, защото сме свикнали да бъдем на дъното на класациите, но в момента сме на първите места. Предполагам, че няма аплодисменти, защото всички в тази зала са наясно, че това не отговаря на истината. В една система, в която цари почти пълна вакханалия, е нормално да има и измами. Това е вратата, през която влиза нерегламентираният внос, нерегламентираното изгаряне. Контрол просто няма. В реалност данните са следните: у нас се рециклират между 10 и 15%, и то от рециклируемите отпадъци. Усилията на властта са насочени основно срещу светлия и легален бизнес, който е проверяван стриктно и постоянно. В същото време всеки от Вас и не-експерт може да направи прост експеримент. Потърсете в Гугъл обяви за изкупуване на опасни отпадъци: купувам отработени масла, купувам стари катализатори, купувам DPF филтри – хиляди обяви. Хиляди обяви! Тоест сивият сектор е дигитализиран, организиран, властта обаче е насочена към светлия бизнес. Това води до следните резултати. От 2012 г. до 2016 г. разходите на България за управление на отпадъците като процент от брутния вътрешен продукт са 0,62, което е най-високият разход за целия Европейски съюз. Дали това отговаря на резултатите? Мисля, че въпросът е реторичен. В почти всички населени места съществуват нерегламентирани сметища. Властта основно прехвърля проблемите от централната власт към съдебната и към местната – всеки проблем се решава с Наказателен кодекс и с прехвърляне на отговорности към прокуратурата. Това показва невъзможност управлението да управлява. Официалните данни, които ще Ви цитирам, за да разберете, че ред в тази система няма, са плашещи. Преди две седмици зададохме парламентарен въпрос: какъв е обемът на сделките с отпадъци между физически лица в България от 2012 г. до сега? И резултатът е много странен през 2012 г. 225 милиона е обемът на тези сделки, три години по-късно пада на 30 милиона. Спад с 450% в рамките на буквално нула време, и в нито едно министерство не е светнала лампата, че нещо в този сектор става. Естествено, за експертите това е ясно. Темата е дълга, но изводът е ясен – контрол няма. Никой няма представа какво става с българския боклук, така че нерегламентираното изгаряне и внос на отпадъци без контрол на морфологията на отпадъка е само логичен резултат от всичко това, не е неговата причина. По отношение на качеството на атмосферния въздух многократно с колегите предупреждавахме, че увеличаването на данъци без технически, текущ и последващ контрол, няма да даде резултат. Година по-късно сме на същото ниво. Нидерландия поръчва одит на своите рециклиращи системи, тъй като в държавата няма коли за рециклиране. И знаете ли какво установяват одиторите година по-късно? Всички стари автомобили са в България – според одиторите държава с липсващ екологичен и технически контрол, в която се движат автомобили, опасни за човешкото здраве и околната среда. Това е изводът на този доклад. А изводът за нас на база данните и фактите, изложени в нашите мотиви, е, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпреки внесените близо 40 страници с мотиви от парламентарната група на БСП с искане вот на недоверие на правителството, повече от ясно е, че зад всички тях стои основно намерението за черпене на политически дивиденти и плах опит за дестабилизиране на обществената ситуация в страната. Внушенията за липса на реформи, за системна проблематика в основните екологични сектори – води, отпадъци и атмосферен въздух, са подкрепени с кухи политически тези, несъстоятелни изводи и обобщения. Разбира се, трудно е в рамките на няколко минути да се обори липсата на сериозни аргументи в мотивите на внесения вот, но ще се опитам да изложа най-същественото по трите основни теми. Безспорно е, че основният проблем на ВиК сектора в България е остарялата водопреносна мрежа. Това е проблем за цялата страна, това е и основният проблем, заради който се стигна до водната криза в Перник. Поради недостатъчни средства от бюджета основният инструмент за модернизация на ВиК мрежата е европейското финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда“, която се управлява от

Перник, за съжаление, и по времето на управлението на БСП е единственият областен град, който не е защитил проект за воден цикъл. Така градът е загубил финансиране от близо 80 млн. лв. Ако проектът беше реализиран тогава, нямаше да се стигне може би до тази криза днес. среда“ по времето на Орешарски беше, разбира се, най-големият провал в областта на околната среда, защото бяха замразени милиарди инвестиции в екологични инфраструктури. Средствата бяха размразени с усилия едва от второто правителство на ГЕРБ. В сегашния програмен период – 2014 – 2020 г., най-голямото финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ е именно в сектор „Води“

благоустройството за изготвяне на прединвестиционни проучвания за още шест ВиК оператора. Финансират се проекти на пречиствателни станции в малките населени места с еквивалент от 2000 до 10 000 жители, а по Черноморието – и с такива до 2000 еквивалент жители. Изпълняват се проекти за малки водоснабдителни обекти на стойност над 20 млн. лв. и проекти за колектори и канализации на стойност над 33 млн. лв. В изпълнение е и Проект за създаване на система за управление на водите в басейна на река „Искър“ в реално време, след забавяне от три години заради обжалване. Във връзка с твърденията за провал по отношение на отпадъците. Аз не съм специалист като преждеговорившите, които показаха завидни знания в тази посока, но какви са фактите. До края на 2017 г. се преустанови експлоатацията на всички стари общински депа, които бяха обект на наказателна процедура, заради които страната ни беше заплашена от огромни санкции. За рекултивацията на общинските депа се изпълняват проекти на 42 общини. Завършена е изцяло рекултивацията на депа в 29 общини. През 2019 г. са осигурени допълнително 70 млн. лв. от държавния бюджет

Това даде възможност да се прекрати трайно експлоатацията на неотговарящите на изискванията депа. По настоящата Оперативна програма 2014 – 2020 г., са подписани договори за изграждане на 35 инсталации за компостиране на зелени отпадъци – 3 броя анаеробни инсталации, и 19 инсталации за предварително третиране. По рециклиране на отпадъците през последните години България вече може да се сравнява с резултатите от над половината държави – членки на Европейския съюз. Съгласно предварителните данни, подадени към Евростат за 2018 г., България рециклира 36% битови отпадъци, от които 28% са материално рециклиране и 8% – компостиране. Следва да се отбележи, че материалното рециклиране средно за Европейския съюз е в рамките на приблизително В България енергийното оползотворяване на RDF горивата от собствени битови отпадъци все още заема малък дял в сравнение с Европейския съюз – около 4%. около 4%. По-малко имат само Кипър, Малта, Гърция и Хърватия. Все още малкото количество RDF, образувано в страната, обуславя по-големите количества внос, както и в редица други държави – Латвия, Португалия. За 2018 г. в България са внесени около 94 хиляди тона отпадъци за енергийно оползотворяване, като същевременно 97% от тях са за трите циментови завода и само 3% са за Чрез Проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ от домакинствата бе създадена необходимата инфраструктура и организация за отделяне на опасните отпадъци от домакинствата от потока битови отпадъци в 22 български общини. Бяха изградени пет пилотни центъра – два големи и три малки, за събиране на опасните битови отпадъци в общините Шумен, Разград – големите, Созопол, Съединение и Левски – малките. В допълнение към пилотните общински центрове бяха доставени мобилни събирателни пунктове и са създадени схеми за мобилно събиране на опасните отпадъци от 17 съседни общини. Да не ги изброявам, но сред тях са Велики Преслав, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян. Както виждате, по никакъв политически или някакъв друг признак не са реализирани тези проекти. Страната ни вече постига целите на Европейския съюз за рециклиране на битови отпадъци. От страна с нулев процент за рециклиране на битови отпадъци към 2009 г. в момента страната ни постига 36% рециклиране на битовите отпадъци, което е напълно съпоставимо или по-добро като резултат спрямо повече от половината държави в Европейския съюз. С твърдението си за внос на болнични отпадъци, което БСП лансира през последните няколко дни, се въвежда в заблуждение българската общественост, провокира се напрежение и се всява страх относно вноса на отпадъци в момент, когато на европейско ниво се поощрява кръговата икономика, рециклирането и оползотворяването на отпадъци и стимулирането на пазара на вторични суровини. Министерството на околната среда и водите не е издавало нотификации за внос на болнични отпадъци нито от трети страни, нито от държави от Европейския съюз. световен мащаб търговията с отпадъци е логично да се увеличава наред със засилващото се икономическо развитие. Няма как само България да прави изключение от световните и европейските практики за внос и оползотворяване на отпадъци като основни суровини, заместители на бързо изчерпващите се природни ресурси, метални отпадъци вместо руда, хартиени отпадъци вместо дървесина, пластмаса вместо петрол и така нататък. В голямата си част отпадъците, които се внасят, всъщност са ценна суровина, която захранва българските рециклиращи предприятия в металургичната, целулозно-хартиената и стъкларската промишленост, производството на батерии, акумулатори. Идеите на госпожа Нинова за забрана на вноса на отпадъци от трети страни са насочени конкретно и срещу рециклиращата индустрия, иновациите, модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика. Те де факто са и срещу околната среда на България, тъй като заместването на първичните суровини с вторични ресурси е свързано с по-малко въздействие върху околната среда, по-малко употреба на водни и енергийни ресурси на страната. Три изречения по отношение на чистотата и качеството на атмосферния въздух. Ще се спра само на онова, което ние като парламент сме предприели като законодателни програми. 3 януари 2019 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който са въведени разпоредби за ограничаване употребата на нискокачествени въглища и брикети за битово отопление. Със Закона е създадено основание за приемане на наредба за качество на твърдите горива, използвани за битови отпадъци. Разшири се санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в случай на непостигане на нормативните изисквания или на определените обективни критерии за намаляване на нивото на замърсяване. Въведено е изискване изпълнението на мерките по общинските програми да води до ежегодно намаление на превишенията на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите в случаите, когато те са над определените норми за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг на територията на съответната община. Пак законодателно се засили и контролът върху периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства, като се актуализираха продуктовите такси за автомобили, като се стимулират новите хибридни моторни превозни средства. С наш законодателен акт таксата е нулева. Подпомагат се и кметовете за разработване или актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух. В края на 2018 г. по Оперативна програма „Околна среда“ е обявена процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за директно предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 114 млн. лв. за общини с нарушено качество на атмосферния въздух по показател „фини прахови частици“. Осигурени са и над 600 млн. лв. за мерки за подобряване чистотата на атмосферния въздух, насочени към общините, което е шест пъти над първоначално заложения ресурс, като в началото на мандата са отпуснати 111 млн. лв., насочени към битовото отопление. В девет общини вече покриват нормите за качество на въздуха по замърсител „фини прахови частици“, като целият регион в Североизточна България – Варна, Добрич, Девня, вече отговаря на нормите. В резултат на целенасочените усилия през последните години качеството на въздуха в още девет общини отговаря на нормативните изисквания. В заключение, да не изчерпя времето на колегите, ще направя едно сравнение. По време на правителството на Тройната коалиция с БСП при премиер Станишев за първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ не са предвидени никакви средства за чистотата на въздуха.

по които сега се работи. Забравихте да споменете, че разделното събиране започна да работи в България точно по времето на Тройната коалиция, което Вие опорочихте тотално,

Относно задължението на Министерството на икономиката и неговите структури за ремонта и контролните дейности на язовирите, язовирните стени и съоръженията. Сигурно не е тайна, че през 70-те години на миналия век в България мащабно са се изграждали язовири, язовирни стени и съоръжения. За съжаление, през 2016 г. се констатира, че българската държава, съответно и общините, не знае колко са язовирите на територията на

Към момента констатациите са – 6844 язовира. Разбира се, не си представяйте, че всичките от тях са големите язовири, мащабните. Вероятно всички от Вас си спомнят, че имаше големи полемики кой ще носи отговорност за язовирите, които примерно не са в Националната електрическа компания, но извършват и функционират дейности, добре се управляват, не са в „Напоителни системи“, където също осъществяват някакви функции. Проблемите бяха в общините. Знаете какво се случваше. Държавната агенция по метрология и технически надзор отиде на проверка на язовира – стената се води собственост на общината. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на кмета на общината и съответно наказателно постановление. Защо? Защото кметът на общината, или ако е имало друг собственик, не е извършил ремонт, а истината е, че те нямаха пари да извършват тези ремонти. Поради липсата на финансиране всички отказваха да поемат и отговорността да стопанисват и да управляват язовирите. Говоря още един път за тези, които са извън НЕК, извън „Напоителни системи“, общинските предимно. 2017 г. се взе решение Министерството на икономиката и структура към него – държавно предприятие, да поеме това задължение и отговорност, а именно да бъдат прехвърлени всички язовири, които общините или други ведомства не могат да ползват, или нямат възможност да инвестират в тях, за да ги изградят. Още тогава ние споменахме изрично – и правителството, мисля, че и всички Вие го приехте, че прехвърлянето на собствеността на язовирите от общински към държавното предприятие няма да приключи в срок от една, а може би и две години. Към днешна дата това се доказва. Законът за водите в частта, в която се прехвърляха язовирите, оттогава се изменяше два или три пъти по искане на държавата, на Националното сдружение на общините, за да облекчим процедурата по прехвърляне, но ние няма как да я облекчим. Съоръжения, които нямат техническа документация, документи за собственост и въобще информация защо и за какви нужди и цели са изградени, няма как да бъдат прехвърляни. В момента това затруднява общините и областните управители, защото през тези години документи или са изчезнали, или навремето е правено без документи, което ме съмнява. Паралелно с това и поради тази причина, че ако чакахме прехвърлянето на язовири, което и до ден днешен е изключителен проблем, ние трябваше да започнем ремонти и сега щяхме да фактурираме на собствениците на тези язовири, а именно общините, тоест нямаше да решим този проблем. Разбирате, че ако ремонтираме едно съоръжение за два милиона и пусна на една малка община – няма значение, на територията на Република България, фактура от два милиона, това ще е непосилно за нея. Затова тогава взехме и друго решение. Решението беше да се отпуснат целеви 500 млн. лв. – абсолютно правилно, целеви, с които да се увеличи капиталът на „Държавна консолидационна компания“, а тя със своите структури, именно компанията „Монтажи“ – след малко ще поговорим и за компанията „Монтажи“, да започне анализът за състоянието и ремонтите на тези язовири. По отношение на информацията за ремонтите на язовирите. Обръщам се с апел към Вас: отворете страницата на Министерството на икономиката, тя не е скрита.

Ще помоля да обърнете внимание на тези седем язовира, които са в процес и в момента се извършва строителство, там са извадени количествените стойности на обекта като цена за целия проект за целия проект и към момента колко е платено за извършените строително-ремонтни дейности конкретно. Това, в което Ви уверявам, е, че оттук нататък ще е така. Когато започнем строителството, ще обявим проекта и стойностите, както сега е направено за тези седем язовира, които са в процес на ремонт. Още миналата година казахме, че ще започнем паралелно още три. Към момента сме в процес на възлагане на още 58 язовира към тези 182. към тези 182. Последният един месец се наложи, знаете, да отклоним малко работна сила в Перник, но вчера след предложението на Строителната камара, че те ще помогнат със сили и техника, мисля, че ние отново ще се фокусираме върху язовирите. По отношение на компанията „Монтажи“. Хайде сега да си припомним коя беше компанията „Монтажи“. Това е една от фирмите, които навремето са строили българските язовири. Хайде сега да си припомним какво беше състоянието на компанията „Монтажи“ преди три години – дори е имало парламентарни питания за тежкото ѝ финансово състояние? Защо? Защото тя се ползваше само и единствено за подизпълнител. Ползвайки се като подизпълнител, тя не можеше да направи съответните обороти, опит, и да участва в обществени поръчки. Тази компания малко по малко си отиваше със 100 човека персонал. В момента тя е ангажирана с целия този процес, но този ангажимент не означава само пари, а означава отговорност. Нали искаме повече държава? Сега имате точно и ясно – ако се случи нещо, имате Министерството на икономиката, имате и държавната компания. Молбата ми е да обърнем внимание, че задължението на Министерството на икономиката е по отношение на язовирите, които

които се ремонтират, ще видите, че той е в община Перник. Ние имахме наличната сила, техника и желание да се качим и да помогнем, и го направихме. Мисля, че никой в Перник – и в общината, и в областната управа не е отрекъл това, че „Монтажи“ влязоха в най-тежкия момент, когато всичко аварираше. Да, в града ние нямаме способности да влизаме – в града да правим ВиК, но ние помагахме с техника и с хора, тоест от ВиК казваха: моля, разкопайте това в тези параметри, ние го правехме, оказахме помощ и тя беше безценна. Защото ние, освен това, което го виждате в града, тези хора от 21 декември са и горе в планината, за да направят така, че водата в един момент да дойде. Нея я няма, там няма 20 милиона кубика вода, които ние да вземем и да излеем в язовир „Студена“.

да осигурим вода на Перник в режима, който е и в момента, защото язовир „Студена“ пресъхва. Водата там остава изключително малко. Аз Ви уверявам, че държавата, кметът на Перник, проведохме срещи с много представители на науката. За съжаление, може би Вие го направихте преди няколко дни, но ние го бяхме направи преди това. Не е много уместно това да бъде в частта, че можеше Вие пък да ни дадете този съвет преди два месеца, въпреки че ние го направихме, ние се видяхме с много учени и с много специалисти – вероятно не с всичките в България, а в България има много експерти. Лошото е, когато трима експерти дойдат и ти кажат четири предложения, но никой не иска да се разпише на това, което предлага. От тази гледна точка вариантът, който предложихме с довеждане на водите, които по принцип трябва да влязат в „Белмекен“ през „Бели Искър“, е решение, прието и от Перник, и от кризисния щаб. Нека да поговорим по него, защото „Бели Искър“ е наистина проблем. Както знаете, „Бели Искър“ е с капацитет 15 милиона кубика, а в момента в него има малко над 9 милиона,

През последните 15 години вода по този начин от системите, които трябва да влязат в „Белмекен“

Тоест това е нещо, което е правено. Да, „Бели Искър“. В момента „Бели Искър“ се контролира от няколко институции. Имаме схема, ще го представим. Това се прави винаги – и миналата година е правено, без в Перник и в София да има криза. Това се прави, това е необходимо за системата. За Ваше успокоение съгласували сме с всички компетентни органи, първо, по отношение на това, което Ви притеснява, въпреки че коректността е да кажа, че Вас повече Ви притесняваше „Бели Искър“ – тъй като вървя от горе надолу, първо, ще кажа за „Белмекен“. „Белмекен“ миналата година по това време – на 6 януари, е имало 34 милиона кубика. В момента имаме 80, но и това не е толкова важно. Имаме писма от всички компетентни органи – от НЕК, от всички, които стопанисват този обект, тези количества са необходими. Сега отварям скобата. Винаги, когато е подавано това количество вода, то обикновено започва през месеците декември, януари максимум до март месец. Защото през март месец водата към „Бели Искър“, тоест реките и всички извори към „Бели Искър“ тръгват, и тогава тази вода вече не е необходима, тя бива спирана и отново влиза директно в „Белмекен“, „Белмекен“, тоест по това отношение ние не правим нещо ново, някаква иновация. Не, това се прави всяка година. Сега ще го направим целево. Защото, вижте, тук пък веднага тръгна сагата: ще изпият водата на София. Изключвам, че това не е казвано от Вас или нещо, но такава вода на София няма. Водата е национално богатство. Затова започнахме по-рано да подаваме количества към „Белмекен“, спазвайки нормите от метрологията, от този, който в момента стопанисва ВиК София – „Веолия“, защото по концесионния си договор и по закон са останали тези правомощия, те да могат да могат там да контролират дейностите. Всичко е направено в синхрон с тях. МОСВ е дало тези предписания за отклоняване на вода при криза и това се случва всяка година. По отношение на ремонта на „Бели Искър“, който е проблем. Не искам да плаша никого, но към момента нормите, които се подават към язовира като воден обем, позволяват той да издържи като стена, но ние не трябва да си затваряме очите. През годините предприехме доста действия. Оказа се, че има два проекта – един проект на държавата и един на „Веолия“, компанията, която управлява софийската вода, но и стопанисва този обект по силата на договор. Двата проекта коренно се различават като стойности и като години, в които са направени. Проблем и на двата проекта е, че изрично в тях е написано, че не са обследвани определени дейности, които ние считаме, че е проблем и трябва да ги обследваме. Поради тази причина от няколко дена на „Монтажи“ е възложено да се изготви проект за ремонт на „Бели Искър“. Същото задължение с искането си към Столична община сме направили и Министерският съвет е направило като предложение. Парите ги има, проект ни трябва. Още нещо много важно. „Бели Искър“ е част от една система, която може да се наложи, но и подава вода към София. От тази гледна точка ние сме в абсолютна стиковка с концесионера, така че при извършване на ремонтни дейности да имаме точни количества на водата в „Бели Искър“, които трябва да поддържаме по време на ремонт. Много трудно е по някой път, особено при „Бели Искър“, да се извършат ремонтни дейности, без да се източват води. Не казвам, че е правено другаде, но за „Бели Искър“ не знам чисто функционално колко ще е възможно, но това ще го кажат експертите. Относно подмяната на ВиК мрежата в Перник. Обръщам внимание, че там има два проекта. Единият е европроект, който беше споменат, по който се работи. Надявам се от лятото на тази година той да бъде възложен. Не мога да кажа нищо по него. По отношение на тези 30 милиона, които бяха отпуснати от държавата за ВиК сектора в Перник. Това са елементи извън водния цикъл на Перник, които не са били включени във водния цикъл в програмата. Категорично заявявам което означава, че в Перник с тези пари ще бъдат довършени и частите, които не са предвидени там. Парите са преведени по сметка на общината. Кметът си е свършил работата, но все пак си имаше процедури и той трябваше да извърви процедурите, които се изискват по Закона за обществените поръчки. Направил го е, поздравявам го. Във всеки един момент считам, че в Перник ще влязат и фирмите, които ще извършват ремонта на ВиК мрежата, защото наистина сте прави, че колкото и вода да доведем, ако тя изтича по тази ВиК мрежа, нищо не вършим. Готов съм да отговоря на всички въпроси. Само да кажа, че има и други язовири, които контролираме и по никакъв начин не са в по-добро състояние от „Бели Искър“, но към момента да не създаваме притеснения. Язовирите се контролират. До миналата година ги пазехме от наводнения, всички гледаха да ги държат на около 60 процента. Тази година видяхме нещо друго. Решението е просто – България трябва да има мониторинг за управление на водите от самите техни извори и реките, където извират, та и надолу – до цялата ВиК инфраструктура. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Колеги, продължаваме с разискванията. Имате думата за изказване – господин Ненков, заповядайте. Благодаря. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбира се, когато има вот на недоверие, ние като управляваща партия

Така сме направили и относно тези 40 страници, за които вече споменах. Това обаче, което ни направи впечатление и с което можем да характеризираме тези мотиви, е в три насоки. Първата е компилация от общодостъпни факти. Да, че има проблем в сектор „Води“ – има, че сигурно има занижен контрол относно отпадъците – може би има. Повечето от нещата, които Вие сте включили в тези мотиви, са общодостъпни факти и никой никога не е прикривал, криел или е казвал, че нещата са прекрасни. Напротив!

Третата част, може би най-важната, или по-скоро липсата на такава, е отговор на въпроса, при положение че в момента говорим и повод за вота на недоверие е ситуацията – не ситуацията, а кризата в Перник,

Ваши правителства са участвали в изготвянето на нормативната база, върху която и днес вървим. Законът за водата е приет през 2009 г. по време на Ваше управление. Стратегията за ВиК сектора е приета през 2014 г., пак по Ваше управление. Тук има приемственост на няколко правителства, които се движат по една определена реформа, по един път, с който трябва да стигнем до тази реформа. И сега, за да сме отговорни и откровени към българските избиратели, трябва да кажем какъв всъщност е най-големият проблем пред ВиК реформата. Той е чисто финансов. Защото ВиК асоциациите са изработени, направени, асоциирани и аз съм сигурен, че това е правилното решение. Аз съм сигурен, че и Ваши колеги, които добре разбират проблемите на сектора, смятат, че това решение Другото, което е направено, всеки един от тях е сключил с ВиК операторите дългосрочни договори за 15 години. Това също е правилно. Това е търсене на икономията в мащаба и аз мисля, че от тази стъпка не трябва да отстъпваме. Направиха се много други неща. Всички нормативни актове бяха изработени през последните години. И сега най-големият проблем наистина пред Водния сектор е не да търсим някакъв нов алтернативен път, защото ние това сме го договорили даже и с Европейската комисия, още когато сме се асоциирали към Европейския съюз.

но в крайна сметка и по данни на Световната банка това, което е разработвано още преди години, е, че са необходими повече от 11 млрд. лв. Ако приемем, че 1 млрд. 800 млн. лв. имаме в момента налични – и в предишния програмен период, но сега имаме за водни проекти, то остава една огромна дупка, която ние трябва да запълним. Естествено, тя няма как да дойде само от цената на услугата, защото това ще излезе извън пределите на социалната поносимост – такава, каквато сме я заложили като важна. Факт! Да не се преминава социалната поносимост на цената на услугата! Но когато говорим за тази огромна дупка от недофинансиране, трябва да си отговорим: откъде тези средства ще бъдат налични, за сметка на какво, ние ще се лишим от какво, за да можем да доведем тази реформа докрай? Опитът за сплашване по никакъв начин не е полезен. Да, може би позитивното от днешния дебат е, че всеки имаше възможността да каже своите идеи. Аз мисля за ситуацията в Перник, тъй като и преди малко казах, че тя е криза и има хора и институции, отговорни за това безхаберие, най-вероятно те ще си понесат своята отговорност. ГЕРБ и „Обединени патриоти“ като управляваща партия също ще поемем политическата отговорност, защото няма как това да не е щета на цялото управление. Факт! Но е факт, че държавата в момента работи с целия си финансов и интелектуален ресурс тази криза да бъде разрешена час по-скоро. Жалко, че хората от Перник си тръгнаха, защото исках да се обърна и към тях и да ги уверя, че в най-скоро време държавата ще направи така, че техните страдания и техните несгоди ще бъдат разрешени. И вижте какъв парадокс! БСП внася вот на недоверие с цел да свали правителството, а същевременно при създалата се тежка ситуация в този град първо кметът на Перник излиза и казва: „Ние добре работим с правителството.“, и аз съм сигурен, че той чувства подкрепата на правителството. Той го каза многократно, и вчера гледах още едно негово интервю. Това, от една страна. От друга страна, софиянци и аз като софиянец вярвам, че Общинският съвет на София ще гласува именно с даването на тази връзка между Мало Бучино и Перник да се облекчи и да се докара вода до града.

но софиянци и София проявяват солидарност към случващото се в Перник. Вчера Камарата на строителите излиза и казва: „Ние сме готови безвъзмездно да помогнем с нашия ресурс, за да може час по-скоро тази връзка да бъде изградена.“ Концесионерът на град София също е готов да направи това нещо и тази крачка, пак в името на солидарността. Защото те не са длъжни по никакъв начин да помагат на Перник. И Вие точно в този момент решавате да свалите правителството!? Аз мисля, че това е абсолютно несъстоятелно. Даже, извинявайте, да допълня – дори гражданите в Перник, колкото и ситуацията да им е неприятна, дори те не излизат да казват: „Тука трябва да пада правителството.“ Напротив, искат час по-скоро проблемът да бъде решен и според мен те осъзнават, че в момента единственият, който може да предложи решения, а те са предложени и са факт, то това е сегашното управление. Колеги, в заключение, искам да кажа следното: Вие за пореден път не успяхте да надскочите своя политически егоизъм. Вие искате да разрешите една криза със създаването на много по-голяма криза, а именно политическа нестабилност, безвремие

Господин Ненков, Вие изглежда нещо знаете – казахте, че скоро ще бъде решен, може би тези дни. Тук ще се обърна към БСП и Нинова! Изпуснахте момента! Англоезичните му викат „тайминг“. По-рано трябваше да внесете този вот. Мерките са взети, набелязани, осъществяват се и никой от множеството наблюдатели, анализатори, всичколози и политолози не можа да се сети. То такова нещо не е имало. Бавѝ се вотът, бавѝ се – внесе се в понеделник. Обикновено вотове се разискват и дебатират много бързо. Ако това стане по време на ваканция, свиква се извънредно заседание на следващия ден, логично беше да бъде във вторник.

и на Борисов, а той тези неща ги знае, има възможност да се пусне още тези дни водата на Перник. Още допреди, защо? Защото ще бъде осъществен този байпас. Колко му е – 13

толкова години да Ви учим и Вие да не се научавате! Та, колко му са тези 13 километра? Те ще бъдат направени много бързо. Ако беше времето на социализма, който всички плюем, това щеше да бъде подвиг в мирно време – за няколко дни…

искал да Ви обърна внимание когато се разглеждаше Водната стратегия, приета през 2012 г., ние имахме нашите предложения за единно управление и то трябваше да бъде наистина в Министерството на околната среда и водите. Както преди, и сега компетентните институции са няколко, и виждаме, особено когато няма координация, резултатът какъв е. Освен това за язовир „Черни Осъм“ – конкретен пример Ви давам, пък и за други язовири, вижда се, че има тенденция към обезводняване. Трябва да се строят язовири, за да може в зимните периоди и през пролетта да се натрупват водни обеми, с които да се осигурява адекватно водоснабдяване – преди всичко питейно-битово, в населените места. Има и ред други предложения, които направихме за Водната стратегия, които не бяха приети. Може да се отворят стенограмите и да се видят всички тези наши предложения, сега нямам достатъчно време да ги изложа. Така че има какво да се направи, има как да се направи, но трябва да има политическа воля и наистина трябва да имаме визия за развитие на Водния сектор. Трябва да се направи една преоценка и всички възможности, които предполагат оперативните програми, най-малкото те трябва да бъдат реализирани на 100%. За съжаление, по Оперативната програма в настоящия период

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Чакъров, наистина благодаря за конструктивната реплика. В крайна сметка това, че Вие сте направили предложение и се разискват някакви теми и стратегии и че трябва може би да има някаква промяна, няма спор в това нещо – никога не сме вярвали, че ние сме безгрешни. Напротив! Само да Ви припомня, че по времето на управлението, всъщност на ГЕРБ, че трябва да се строят нови водоизточници и нови язовири – за първи път от десетилетия се направиха.

Тук по-големият дебат обаче е друг. Дебатът е за това: гражданите вече трябва да осъзнаем как трябва да се разходва този ресурс. Защото не е само държавата, но и гражданите. Хайде да отговорим откровено: колко от нас ползват питейната вода за напояване, за миене на коли? Това също е проблем и трябва да променим цялото самосъзнание. Ако досега сме считали водата за някакъв неизчерпаем то кризата в Перник, а и на други места, където има затруднено водоподаване, показват, че ние трябва до променим цялостното си мислене. Това е по-големият и по-глобален дебат и ние трябва да покажем на хората какъв е пътят, по който ще вървим. Що се отнася до колегата Павел Шопов и неговата реплика, само ще припомня за българската дума „тайминг“. БСП много уцелиха – те винаги целят този тайминг. Ако си спомняте, точно когато целият фокус на света беше насочен към България, че поема Председателството на Европейския съюз, те точно тогава намериха да

Мисля, че три минути, около три минути. Последно питане? Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители, уважаеми гости от цялата страна! Да оставиш хората без вода във вече напредналия XXI век е само по себе си достатъчно скандално и би трябвало да има оставка на правителството на следващия ден след Коледа, след като това се случи. Още по-изумителни обаче са обясненията за тази криза. След като ни обясниха, че хората нямат вода, дишат замърсен въздух и не знаят откъде са дошли боклуците пред вратата им заради сценарии на някакви тайни сили, които искат да бутат правителството, днес ни обясняват, че, спокойно, кризата вече е решена, защото е намерено ад хок решение на определения проблем на Перник. Напомняте ми за онези баш майстори, които с едно маркуче от пералня оправят двигатели или с кълчища отиват и казват за всяка част, която не разбират: „Хвърли я. Тя не служи за нищо!“ Така ли ще управляваме околната среда и водите? Така ли ще се изправим пред темата, която ще засяга България, Европа, а може би и света в следващите 10, 20, 30 години? Така ли ще се изправим пред предизвикателствата и пред онези трилион евро, които Европейският съюз сега смята за тази политика? С тръбички, и с различни решения, взети в събота сутринта, за да кажем нещо на хората, а после пращай еди-кой си министър да ги обяснява. И го пращат като в руската приказка: „Иди – не знам къде, донеси – не знам какво.“ Това е политиката на правителството в тази област. И трябвало ли е да се прави вот на недоверие по нея?! Изключително циничен е аргументът, с който ни казват: „Моля Ви, не сваляйте правителството, в криза сме!“ Ами Вашето правителство, уважаеми дами и господа, ни вкарва от криза в криза и така ще бъде и занапред, ще седите вовеки, ако така разсъждаваме. Не, точно защото има криза, правителството трябва да си отиде и да дойде такова, каквото не допуска тези кризи. Ма трябвало ли вот?! Ами това е четвъртият вот, това е четвъртият вот за две години! Да Ви ги припомня ли? Вот за несправяне с корупцията. Отхвърляхте го! „И не мина – казват те, и се радват!“ А радвате ли се на констатацията на „Трансперанси интернешънъл“ от вчера, че България е най-корумпираната държава в Европейския съюз и дели едно място с Ямайка и Тунис? Вот в здравеопазването. Не мина – радват се те! А радвате ли се на това, което каза онзи ден доктор Гечев, и на факта, по който се източва Здравната каса за едно и също лекарство? Вот за обществената сигурност. И той не мина! Радвате ли се на новините всяка вечер? Радвате ли се на предложенията, които правите в Наказателния кодекс, изправени пред собствената си безпомощност да осигурите елементарната сигурност на българските граждани? И сега вот на недоверие в околната среда и водите. Стягате се и той да не мине. (Реплика от ГЕРБ: „Няма да мине!“) Може да мине, може и да не мине. Това, което е сигурно обаче, е, че Вие сте абсолютно неспособни да разберете кризата, в която сте поставили българското общество, още повече да я решите. Толкова сте се вкопчили в това да запазите властта, че вече не знаете защо я пазите. Искаме да Ви кажем, че за повечето български граждани няма никаква причина Вие да оставате на власт, защото не изпълнявате елементарните си задължения. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Ще взема повод от думите на преждеговорившия. Да, действително това е четвъртият вот на недоверие в настоящия парламент. Първият беше за корупцията във властта и беше мотивиран със „Суджукгейт“, с примери за корупция според опозицията, доказани с вестникарски изрезки от строителството на оградата на границата от предишния мандат. За втория се въртяха други шлагери – заради убийства, заради неща, които са действително потресаващи, но в края на краищата се случват във всяко едно общество. Нито в един от трите вота нямаше нормален анализ – размахваха се изрезки от вестници, събития се тълкуваха превратно и през цялото време се клеймеше управлението как заради нещо държавата умира, как още утре трябва да си отиде, защото, на, видите ли, иначе България ще изчезне. На този фон настоящия вот и дебата по него го очаквах действително с интерес, тъй като има реална, а не абстрактна причина, тъй като има реални управленски грешки, които смятам, че никой от нас не може да пренебрегне или да скрие. в края на краищата това беше моментът наистина, в който да има някакъв конструктивизъм, анализ, предложения, изобщо да видим, че БСП е част от решенията, а не от проблемите на нашата политическа система. Вторият въпрос, разбира се, е дали те носят отговорност по същия начин. Защото аз, първо, си спомням в 2007 г. едно трагично наводнение в Цар Калоян. Умряха много хора, отново заради погрешни политики във водите. Не помня да си е заминало правителството, не помня да им е дошла и такава идея дори в главите. Все пак мисля, че имаше малко промяна и малко по-умерен тон, малко по-малко черен патос, за което благодаря на колегите. Мисля, че се развиват в правилна посока. Но истината е, че във водния сектор

Станишев, и всъщност тя като замисъл не е лоша и се изпълнява относително прилично и устойчиво. Оттам насетне, включително в тези две години, в които явно Ви е срам от Орешарски, в които управлявахте отново, в това отношение наистина нашата задача като парламентаристи, като управляващи – може би и Вие като бъдещи управляващи, е да намерим пари, за да реализираме това, което е много хубаво като намерение.

Не мога обаче да разбера размахването на тези заплахи затова как управлението иска да отрови народа, как иска да му внесе боклуци, внася му превръща България в депо на отпадъци и така нататък, най-малкото, защото отпадъците са 10 пъти повече от тези, които се изнасят, отколкото тези, които се внасят в страната – затова си има статистика. Всички тези внушения според мен не влияят добре на политическия климат и на политическата система изобщо. Ясно е, че се цели разделение, ясно е, че елементарният хейт е изкушение за една опозиция. Но аз смятам, че не трябва да му се поддаваме най-малкото, защото за трите години, през които България през цялото време според БСП умираше, агонизираше и трябваше управлението да си ходи, ние запазихме един устойчив икономически ръст от 3 – 4% годишно, заплатите се качваха с по 10 – 12% годишно, минималната пенсия я увеличихме с 60%. Все сериозни причини да подкрепяме настоящото управление. Ние забелязваме, и то с определена тревога, завоя на БСП към ДПС и това е още една причина да не подкрепим настоящия вот.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със сигурност вота на недоверие е един легитимен инструмент на опозицията – това е най-силният инструмент за една опозиция, да постави определени въпроси в дневния ред на обществото, това е най-вече инструмент опозицията да предизвика падане на правителството, а оттам – в по-голяма част от случаите, и предсрочни парламентарни избори.

в рамките на парламента и според Правилника на парламента могат да бъдат викани министри, могат да бъдат внасяни законопроекти, които биват съпътствани с дебат, така че аз не мисля, че този вот е просто, за да дебатираме тук. Аз смятам, че Вие сбъркахте с внасянето на този вот на недоверие. Ясно е, че има криза и това никой не го отрича. Очевидно са допуснати грешки, очевидно е подценена ситуацията, очевидно в момента в Перник нямат вода. През последните седмици и месец цялото правителство – и министрите, и администрацията, които отговарят за тях, се опитват да овладеят кризата. Това е съвсем нормално и съвсем логично, включително с помощта на нашия бивш колега и настоящ кмет на Перник господин Владимиров. Какво се случи през последните две седмици, когато Вие започнахте да бъдете активни по тази тема? Първото нещо, което направихте, беше да обявите, че ще искате вот на недоверие. Какво означава това по същество? Това беше Вашето първо предложение за излизане от тази криза. Това означава: ще решим кризата в Перник – една регионална, локална криза, с предизвикване на политическа криза. Може ли политическата криза да реши кризата в Перник? Едва ли има човек, който ще каже, че може, освен ако не е социалист. Не може. Защото аз ще Ви обясня какъв е сценарият: мандати, избори, през това време Вие ще избирате и лидер на партията си, през това време няма да знаят, и то не е въпросът, не е проблемът в политическата криза. Проблемът е, че Вие не може да я решите после, то това е проблемът. Вие нямате в момента идея как да решите една евентуална политическа криза, да кажете: „Ще направим правителство с този, този и този, ще конструираме политическата среда по някакъв начин.“ Не, Вие казвате: „Дайте да направим една политическа криза.“ Тя ще тръгне и оттам нататък какво ще стане? Август ли, септември някъде евентуално администрацията ще започне да работи по тези въпроси в Перник, а хората в Перник какво ще правят дотогава? Никой не знае, защото страната ще се управлява от едно практически нелегитимно правителство, неизбрано, а назначено служебно, на което администрацията – и такава е Конституцията, разбира се, няма да бъде в състояние да управлява в една кризисна ситуация. Просто знам как работи администрацията в оставка. Аз съм бил съветник в Министерския съвет, докато правителството е било в оставка. Смятам, че бъркате с този вот. Какво направихте после? Обявихте, че ще има вот. Вчера се срещнахте с експерти, уважавани експерти. Те са Ви дали вероятно съвсем адекватни идеи. Според мен беше далеч по-добре, ако искате да има дебат в парламента, да организираме един дебат по въпроса за въздуха, водата и така нататък. Да се срещнете, ако щете, с Вашия кмет в Перник, да се срещнете с премиера, с министрите, да предложите тези идеи, да ги предложите, ако щете, като законодателни предложения, да направим консултации, да стигнем до някакви общи действия, които да бъдат ефективни. Ако ние откажем, ако вече сме Ви изолирали тотално, да, последният инструмент е вотът на недоверие, това е атомната бомба.

Проблемът е, че зад всяко предложение трябва да стои финансиране, трябва да стои организация, трябва да стои координация, трябва да стои администрация, трябва да стоят много неща. като човек, който нищо не разбира от водопреносни мрежи, ще Ви кажа: да, ако оправим за три месеца цялата водопреносна мрежа в България, вероятно течовете в нея ще паднат на 20% и сигурно е така. Само че колко струва това? Струва 12 милиарда, доколкото разбирам. Откъде ги взимаме тогава? Не използвайте лъжи, няма нужда от това. Имате достатъчно основания да критикувате правителството в момента, за да си служите пък и с някакви окраски 500 хиляди. Това пречи за решаването на кризата, защото не може да си създадем реална представа за нея. Тя не трябва да се подценява, но и не трябва да се преекспонира, за да имаме реалистично виждане за нея. Вие говорите за 500 хиляди, което не е така. Сега в четири села в Бургаско например, ако няма вода, Вие смятате, че в цялата Бургаска област няма вода. Ами не е така, не е вярно. ТОМА БИКОВ: Затова аз ще Ви призова, след като отхвърлим този вот, все пак да започнем дебат, защото това са дългосрочни политики. Те трябва да се провеждат от всички правителства и да не бъдат в рамките на един мандат. Още дълги години водопреносната мрежа ще се поправя. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Биков. Колеги, няма да давам повече думата за разисквания, защото времето на всички парламентарни групи е изчерпано. Закривам разискванията. Министър Аврамова поиска думата. Заповядайте, госпожо Министър. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги министри! Слушах много внимателно целия дебат, от който, както заявих преди време, очаквах конструктивни и работещи предложения за решение на кризата. За мое съжаление, освен това, което е написано в мотивите, аз не чух нито едно работещо предложение – нито в краткосрочен план за решаване на кризата кризата в Перник, нито работещо визионерско предложение за развитие на целия ВиК отрасъл. Отрасъл, в който са заети 16 хиляди души, които поддържат ВиК мрежата от 90 хил. км, строена преди десетилетия, която трябва да е в изправност 24 часа, 365 дни в годината, независимо от това дали е зима или лято, дали има суша или наводнения. Кризата в Перник и проблемите на дружеството станаха повод за умишлено и целенасочено дискредитиране на целия отрасъл. Нещо повече, през изминалите два месеца, бяха съсредоточени действия, целящи нагнетяване на напрежение и насаждане на страх в хората. Разбира се, от това могат да се черпят краткосрочни политически дивиденти, но смятам, че е некоректно да се играе със страховете на хората в труден за тях момент. Вярно е, че има проблеми. Вярно е, че 137 хил. души са в момент на криза с водоползването. Вярно е, че има региони, в които не малко хора са в потенциална опасност от въвеждането на ограничения във водоподаването. Вярно е, че има неравномерни периоди на суша и на обилни валежи. Искам да уверя всички, че в създадената ситуация ние сме предупредили ВиК операторите на дружества да бъдат осторожни, да следят внимателно водоемите, в локалните водоизточници, с които оперират и там, където е необходимо, да реагират навреме, както беше в Плевен и Ловеч – кризата отмина с минимални неудобства за хората. Няма да повтарям казаното дотук по отношение на кризата в Перник. Хората имат право да са гневни, и аз съм гневна. Гневна съм, защото причините за кризата в Перник са и обективни, и субективни. Обективното е, че в дълъг период от време притокът в язовир „Студена“ е бил минимален, а оттокът от него е бил максималният, който се черпи за задоволяване нуждите на населението. Гневна съм, че ВиК дружеството, чийто принципал е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е действало уставно и е уведомило, съгласно Наредбата, тези, които имат отношение по регулиране обемите на количествата във водоема. водоема. Ако бяха потърсили съдействие за логистична и друга помощ, можехме, както в настоящия момент, всички администрации на министерствата, които имат отношение към използването на водите в България, да предприемем адекватни и навременни мерки. Но случилото се е случило. Това е урок за всички. Това, което ние правим в момента, е да търсим решение и да работим, за да облекчим режима в Перник. Използвам случая да благодаря на всички експерти, които предложиха своята експертна помощ и логистика.

хора, които са идвали и са предложили сами своите идеи и проекти за справяне в кризата, както в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в кризисния щаб в Перник, така и в Министерството на икономиката.

изграждане на довеждащия водопровод, неговото изместване, както и за намиране на трайното решение. Искам да подчертая, че то не е политическо, а е експертно решение, което политиците подкрепиха на хората вече беше оповестено, че започва неговата подготовка и реализация. Твърдите, че въпреки осигуреното и изплатено – над три милиарда европейско финансиране, загубите във ВиК мрежата се увеличават. Тук съм длъжна да отбележа, че средствата, които са необходими на ВиК сектора според анализите на Световната банка, са близо 12 млрд. лв.

Тези числа обаче включват, защото има грешка при разбирането за загуби, както технически загуби, които са течовете в мрежата, включват в себе си и търговски загуби, с което всички ВиК дружества в България имат големи проблеми – това са кражбите на вода, направените байпаси, нерегламентираните отклонения, манипулирането на водомери нещо, за което трябва да търсим решение да се справим, проблем, който не искам да омаловажавам. Неговото решение ще се опитаме да намерим със Закона за ВиК, който трябва да представим за обществено обсъждане в края на месец април Държа да отбележа, че средствата в програмния период 2007 – 2013 г. бяха с екологична насоченост, а именно: изграждане и рехабилитация на пречиствателни станции и на канализации. Така че истинската, огромната работа за модернизацията на водопреносните мрежи в България ще бъде извършена в този програмен период, като заделеният ресурс е 1,8 млрд. лв. от Оперативна програма „Околна среда“. Сега за първи път инвестициите ще се извършват на базата на регионални прединвестиционни проучвания, които показват реалните нужди по места. Финансирането няма да е фрагментно на парче, а ще бъде с оглед цялото, спрямо нуждите на съответния регион. Вече 11 ВиК оператора имат договори договори на стойност 1 млрд. 20 млн. лв. С реализацията на тези инвестиции всъщност очакваме да бъде подобрена услугата в сектор ВиК като това, което е заложено, да бъде

Всъщност и сега има ВиК дружества, които работят добре и покриват заложените цели. Като пример мога да дам ВиК – Русе, ВиК – Видин, ВиК – Бургас, ВиК – Кърджали, разбира се, и Софийска вода. Това показва, че не само частните дружества могат да работят добре и да бъдат ефективни, а всъщност и държавните такива могат да покажат добри резултати.

предвижда бъдещо концесиониране на сектора. Много спекулации се направиха в последните дни, четох и мнения, че целта на този холдинг е да бъде приватизиран секторът. Наред с критиките по отношение ефективността на инвестициите и загубите се отрича с лека ръка и извършената ВиК реформа, а като неин архитект се посочва името на министър от ГЕРБ. Да напомня, че дейностите по реформирането на отрасъл водоснабдяване и канализация всъщност са заложени в Закона за водите, който е приет през 2009 г. от 40-ото народно събрание. Тестовете са разработени от правителството с премиер Сергей Станишев през 2008 г. – 2009 г. Това не е приумица на ГЕРБ, тя е замислена, разработена е от експертите на Тройната коалиция, и е законодателно заложена чрез изменението на Закона за водите. Правителствата на ГЕРБ в изпълнение на това законодателство разработиха стратегии, планове и подзаконови нормативни актове, с които да приложат въпросните разпоредби. Това е приемственост в управленията на различните политически сили. Законът за водите от 2009 г. определи собствеността върху ВиК инфраструктурата като публична държавна и публична общинска. С него беше разработен и новият субект „Асоциации по ВиК“, които поемат управлението на системите, когато собствеността в обособената територия е смесена, а именно само общинска – управлението се осъществява от общинския съвет. Асоциацията по ВиК има задължение да сключи договор с ВиК оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги, да планира развитието им, да одобри регионалния генерален план, да съгласува бизнес плана на оператора. За реализиране на тази реформа в годините се е извършила много работа – изготвени са списъците на Вик инфраструктурата публична и държавна собственост, създадени са асоциациите по ВиК, изградил се е материално-техническият капацитет, проведени са обучения, подписани са 15-годишни договори между „Асоциацията по ВиК“ и ВиК операторите. С финансиране от Световната банка са изготвени регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация. Ще подмина твърденията, че в резултат на извършени действия всички агломерации, в които доминиращо влияние са имали партии, различни от ГЕРБ, са останали без финансиране, защото зад това твърдение всъщност няма факти. Има институции, чиято цел е да търсят отговорност, но едновременно с това трябва да се намират решения и трябва да се работи по отстраняването на проблемите. По-важният въпрос е: оттук нататък какво правим, защото практиката показва, че най-верните решения се намират в период на кризи? Важна стъпка ще бъде Законът за ВиК, който, както вече трябва да бъде готов до месец май. Той трябва да обедини в един документ отговорностите, дейностите, политиките, свързани със собствеността, изграждането, експлоатацията и стопанисването на ВиК мрежите и предоставяните услуги. Целта е с него да се реализират действащите механизми за прилагане и на социалното подпомагане спрямо социално уязвимите потребители. Предвиждаме също така да се промени методологията и принципът на формиране цената на водата, като в нея се включи, освен променливата част – компонент, който зависи от количеството на ползваните услуги, така и постоянна част, осигуряваща разходите на доставчика за гарантиране на тази услуга. Това е тема, по която тепърва ще дебатираме в следващите месеци. Предвижда се законът да намали и свръхрегулирането в отрасъла. Целта е да се намалят времето и процедурите за приемане на новите бизнес планове и цени за следващите регулаторни периоди, тъй като и към момента дружествата работят по-скоро като псевдопазарни субекти – не могат да генерират приходи за покриване на разходите си и инвестиции през цената на услугата. Ще кажа на финала няколко думи за ВиК холдинга дружество със 100% държавно участие в капитала, с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството. Той ще акумулира и преразпределя свободни парични потоци към дъщерните си дружества с цел осигуряване на частта на съфинансиране при изпълнение на инвестиционни проекти по оперативните програми – проблем, който съществува към настоящия момент. Ще решава текущи финансови проблеми, свързани с осигуряване на оборотни средства за дейността. Предвижда се да формира и собствени приходи, като изпълнява строителна дейност. Холдингът ще изпълнява и обща за дружествата политика, като осигуряване на доставки на електроенергия за нуждите на ВиК операторите, оказване на техническа помощ, консултации и предоставяне на гаранции. Част от средствата ще бъдат влагани в нови довеждащи водопроводи за алтернативно водоснабдяване на част от населените места. Ще се търси възможност за изграждане на нови язовири, което е наложително заради редуващите се, както казах, периоди на интензивни валежи и трайни засушавания. За реализацията на тези инвестиционни проекти ще разчитаме на висококвалифицирани специалисти, хидро- и ВиК инженери, геодезисти. Очакваме и подкрепа от научните среди в тази област. За целта в рамките на холдинга нашата идея е да бъде създадено и научно-аналитично звено, което да подпомага работата в отрасъла при вземането на управленски решения. Чрез създаването на холдинга ще се постигне повече държава в управлението на този стратегически отрасъл, по-добра координация и контрол, централизира се и отговорността за управлението на ВиК дружествата. Поставен беше въпросът, че новата структура ще дискриминира общинските дружества, които също нямат възможности за инвестиции. Аз не виждам проблем чрез консолидация на доброволен принцип и сключване на договор с ВиК асоциациите те също да имат достъп достъп до финансиране – както европейско, така и подпомагане от холдинга. И накрая, смятам, че тези добри решения, които представихме в последните дни, както и днес пред Вас за стабилизиране и развитие на сектора, ще ни дадат възможност в следващите дни, първо, да решим краткосрочно и бързо проблема, който е в Перник, и в бъдеще без хабене на излишна обществена енергия, без политически дрязги и разправии да намерим общ език за решаване на проблемите в един много голям сектор в България. Смятам, че отговорността означава да търсим решения без излишно политиканстване и да търсим варианти, за да направим по-добър живота на хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

защото днешният ден беше много важен и за българските граждани, и за жителите на Перник, и за гостите, които са дошли днес в залата, за да разберат от

който е отговорен за язовир „Студена“, три часа стоя мълчаливо и наблюдаваше дебата в залата, както мълчаливо наблюдаваше източването на язовир „Студена“, и след това, когато изтече времето на всички парламентарни групи и когато нито един народен представител няма възможност да вземе отношение по това, което ще каже, да излезе и 15 минути да ни разказва приказки от страната на чудесата. Няма как, Няма как, уважаема госпожо Председател, по този начин да се решават проблемите в държавата. Благодаря на господин Караниколов, че имаше смелостта да излезе в процеса на дебата и да каже неговото виждане, но госпожа Аврамова да излезе, след като всичко е приключило, и да говори 20 минути неща, които всички знаем и тя трябваше да ги свърже, беше недопустимо.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Свиленски, от 9,00 ч. слушам внимателно всеки един, който се изказа от тази трибуна. Усилията – моите и на моите колеги – в последните дни, месец и половина са денонощно да търсим решение на кризата в Перник и ние го намерихме. От тази трибуна не чух Вашето предложение за решение.

къде, в кой нормативен документ прочетохте, че министърът на регионалното развитие и благоустройството следи обема във водните басейни, че дава разрешителни, че дава становища относно водочерпенето от тези басейни? От два месеца Вашата партия се опитва да вменява вина, пред вратите на Министерството се организират протести и никой от Вас не обясни на българските граждани: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, освен че е приципал на ВиК дружество и следи неговите финансови показатели, освен че има ангажимент да проведе конкурсна процедура и да назначи управителя на ВиК дружеството, което има ангажимент да изпълнява дейностите по договор за опериране с ВиК мрежата, освен че Министерството има ангажимент да строи инфраструктура и да осигурява средства за ремонт, за реконструкция и рехабилитация на ВиК инфраструктура, къде, господин Свиленски и Вашата партия, прочетохте, че министърът на регионалното развитие и благоустройството следи и дава разрешения за водочерпене и той еднолично трябва да бъде посочен пред гражданите на Перник като виновник за кризата в Перник? В първия момент, в който разбрах, че има криза в Перник – това е скандалът, който се разрази, и тогава усилията усилията на всички нас и на моите колеги бяха насочени да помогнем за решаване на кризата. До този момент не съм си позволявала нито да отрека… В медиите излизат и към настоящия момент, и днес всякакви обвинения. Мълчах, защото смятах, че все пак в един момент Вие разумно ще прочетете кой какви ангажименти има. Приемам го като подвеждане и на хората в Перник с чисто политически мотиви. Вие просто целите от този

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Аврамова, хубаво е, че стоите три часа, но защо не слушате? Кога казах аз, че госпожа Аврамова, Вие или министърът сте виновна? Аз казах „отговорна“! Разликата между виновен и отговорен е много голяма. И ако Вашето министерство не е отговорно за случая в „Студена“, защо уволнихте директора на ВиК, а не го държите още, след като нямате отговорност? Защо тук на 20 декември, когато беше зададен въпросът и Вие бяхте сигнализирана за случая, не предприехте никакви действия? И защо отговаряте на въпроси, по които нямате отговорност? ПРЕДСЕДАТЕЛ понеже бях обвинен, че съм произнасял присъди от тази трибуна, не съм произнасял присъди, други хора произнасяха присъди от тази трибуна, от друга политическа партия. Аз казах,

СВИЛЕНСКИ: Темата е проблемът в Перник, водната криза и отговорността на тези министри, които са дошли днес тук,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на правителството, уважаеми дами и господа народни представители! Последното, което става в тази зала, още един път потвърждава, че тук трябваше да бъде министър-председателят. Той трябваше да бъде за това дори да синхронизира това, което говори парламентарната група, излъчена от неговата партия, а така също и министрите, излъчени от неговата партия.

драги гости! Само преди седмица си взех довиждане. Искам отново да декларирам, че тези пет години, защото аз няма да живея хиляда, за мен бяха много важни пет години, за мен беше чест да работя заедно с Вас! На тръгване чух редица обвинения: бил съм професионално некомпетентен, не бивало да ръководя и да взимам решения, да провеждам политика в Министерството на околната среда и водите. Защо? Защото понастоящем съм бил депутат юрист. Не било достатъчно. Левицата каза, че не заслужавам този пост – не може, против сме! А защо ръкопляскахте на изказването на госпожа Корнелия Нинова? С какво тя е по-различна от мен? Тя прави същото. Депутат юрист събира хора на „Позитано“, които да я съветват, идва тук и чете това, което са я съветвали. Какво по-различно аз правя в Министерството? Облягам се на експертизата на Министерството и се опитвам да взема верните решения и да продължа политиката на това правителство. За нея ръкопляскате,

Това е разликата, че имаме два стандарта и единият е, който ни харесва. Две държави – едната е излишна. Не искам да говоря и за наши общи приятели, дребни душици, които отидохте да тормозите майка ми.

По лошотията нямаме равни. По темата. Бях си приготвил специално изказване за Вас с цифри и данни. В дебата обаче се оказа, че колегите са се подготвили, съобщиха ги. Няма да Ви губя времето за тях, дано да сте ги чули и по изпълнение, и по всичко. Когато постъпих, по отношение на водите попитах: кажете какви проекти? Оказа се, че министрите преди мен са положили редица усилия, успели са да извоюват средства. Тези средства предстои да се усвоят. Това, което Министерството е следвало да направи, в момента е във ВиК-тата. Ама това било фалирало, нямало пари, не може ли да им ги подарите? Не можело ли, Европа иска те да имат съучастие, не може ли някой друг да го даде? А после кой друг да носи отговорност? Всичко това не е важно, но Министерството е усвоило тези пари. Те са тук,

би ги сложил на който и да е заместник, само и само да не се занимава той, да не му се случи същото, защото утре ще си изпил водата на „Искър“, вдругиден на Шумен, трети ден… Всичката вода, където и да я няма, я е изпил министърът на екологията.

2019 г. – 91,8%. Да не го казвам в цифри и в милиарди, това са договорните. Всичко, каквото трябва, е направено. И виждате този ръст. Как тези хора да не ги оставиш по същия начин да продължават да предоговарят и да упражняват контрол?! Само че усвояването не е вече наша грижа. Има ВиК-та. Този иска, онзи иска, а когато му поставиш условията: „Ама не може ли да няма санкции?“, „Ама не може ли да правя каквото искам с парите?“ Ами – не може! И не ги делим на сини, зелени, червени. Дотук със справката. Повечето язовири са построени в периода 1955 – 1975 г., а някои по-късно. Кога според Вас са построени тръбопроводите, довеждащи водата от тях до селищната мрежа? Ами по същото време ще са, кога да са – с една-две години разлика или успоредно със строенето на язовира. В какво състояние тогава е мрежата, след като нейната трайност е в пъти по-малка от тази на язовирните стени? По язовирните стени съоръженията могат да се подменят. Довеждащите тръбопроводи какви са

Имало е цяла система помпени станции, включително карстови. Имало ли го е това в Шумен, или го е нямало, колега – тръбопроводи, камера над града и почти достатъчно захранване за нуждите на града към конкретния момент, като количество вода? Това сега през последните три години ли се унищожи, или е назад далеч във времето?! Това имало ли е го е, или го е нямало? ВиК-то затъва през годините, а държим цената да е ниска, защото е много хубаво да се харесваме. Не искаме да плащаме ток за помпите, не искаме напорен водопровод – и много лесно! Идва ни отгоре, оттича, дайте да се закачим натам. Не – той, а още три града, защото е много хубаво и така е в цялата страна. Имаме проблеми, много ни е тежко, трудно поддържаме финансовото състояние, цената, изнемогваме. Има ли откъде да вземем напорно? Има – от „Тича“. Само че „Тича“ служи и за напояване. И ние сега какво трябва, за да спрем загубите? Ви, че захранваме още два града – Преслав и Търговище отделно, имаме и селищна система, и имаме един напорен водопровод, който е набор на баба ми. Е котата на изпускател на язовир и кота на помпена станция 1300, която захранва Шумен, е с 80 метра разлика. Да обяснявам, че 80 метра са осем атмосфери – излишно е. Разбира се, когато върви по хълмиста местност, не е точно така изчислението – по-малко е налягането, но трябва да издържи на осем метра. По-важна е тръбата обаче. В момента издържа на 3,5 до 4 атмосфери – ами стара е, износена е. И като пуснеш и я напълниш с вода, гърмят 25 повреди. Пак ги отремонтираш, спираш водата – пак 25 повреди. Този тръбопровод е компрометиран. В момента всички в сектора, всички в Шумен мечтаят тръбата трайно да се скъса, та да дойде някой от София и да им я направи, защото е много добре – колко сме зле, всичките закачени за тази тръба… Къде е София? Три града веднага ги извеждаме на улицата, започваме да веем знамената и казваме: къде тук е държавата, тя ни е виновна?! Кой унищожи помпите в града, кой унищожи тръбите, кой направи всичките тези кражби? Отговорът го знам: такова беше времето. То е било отдавна, ние не помним. Ама кой крал – няма значение, София да дойде. А кой взе решението да се премине само и единствено към „Тича“? Аз, при сегашния мандат, хората преди мен, някои от предишните министри?! Изобщо не е решението в нас. „Такова беше времето.“ – идеално оправдание. Сливен. Ама в Сливен в момента не са зле. Те имат избор. Могат със собствено, могат и от язовира, обаче собственото са помпи – три деривации, но пак са си разходи. Другото е по евтинкото. Кажете ми сега, в момента, преди да го е имало язовира, Сливен бил ли е оазис пустинен? Не, пак си е имало вода. Хубаво е да го има язовира. То е имало потребност, за да го построят. Но само и единствено на тези язовири ли ще разчитаме?! Всичко друго ли ще унищожим?! Караме по лесния начин. Ние в момента предписваме да се намалява потреблението и язовирът да ползва собствените източници, но някак си не им се получава. Преди избори винаги нямаме проблем с водата, винаги всичко е наред. После какво правим? „Камчия“ – великолепен язовир, само че захранва почти цялото Черноморие, отива на „Китка“ – едното е към Бургас, другото е към Варна. Варна има собствени водоизточници, ама са им малко скъпи и разчитат изцяло почти на

Разбирате ли, че и при много вода, и при малко вода е зле. Като е по средата, казва: пестете я, защото не знаем още колко време ще се случи, да има и за догодина. Изведнъж пада дъжд, започваме: спадайте язовирите, регулирайте изпускането, пълним деретата. Едни казват: спестихме, спестихме, накрая отиде в деретата. За „Камчия“. Най-голямата пречиствателна станция на Камчия. Преди да построят Софийската, тя е там. Захранва цялото Черноморие. Някой повдигна ли въпроса какъв ще бъде ремонтът, рехабилитацията на тази станция? Ами тя храни цялото Черноморие. Половината са неръждавейки, другото си е останало старото. Тези хора заслужават да им се дадат пари. Горе са – при зверски условия работят. Но язовирът е прекрасен! Голям тръбопровод. Всички мислят, че в касата имам един специален телефон и аз звъня някъде горе и казвам: кога ще е дъжд? Кога ще е слънце? Кога ще е буря? Ще има ли наводнение? Как ще е следващата, по-следващата година? Ами няма, а трябва да балансирам всичко. Може би, ако имам, не съм намерил – звъня, ама не ми вдигат. Кога дъжд, кога сняг… Неприятно е цяла година да пестиш водата и после да пълниш деретата. Господин Чакъров каза да спрем язовирите, за да ги понапълним. Готово! Дайте го като идея – ще го приема. Ама, те като разчитат само на тези язовири? Какво правим? Хората не са виновни за далновидни или недалновидни решения в миналото. Ако ние подадем вода в реката от язовира, носим санкции – защо ги изпускахте, защо го направихте? Като я подадем на селищната мрежа и тя я изсипе в дерете, няма проблеми – то са течове, то така е с години. разбирате, че за едно и също нещо ние сме виновни, и то наказателно, другите минават между капчиците. То ми тръгна на вода, между другото. Вие викахте: да Ви тръгне... Първото ми появяване тук – и дебат. За да скрият ВиК-тата бездействието си по кърпенето на дупките и реновирането на мрежата… Подайте ни повече, за да излеем долу, иначе две махали вадим на улицата и започваме: подайте повече вода, подайте повече вода! И ние – лошите, не подаваме, защото я пестим. Ботевград. Не знам защо го съобщихте Ботевград. Извиках спешно да ми донесат папките – „Напоителни системи“, Полиция, Прокуратура, Басейнова дирекция. Ама защо Вие изобщо отворихте Ботевград, аз не знам?! Знаете ли какво е станало? Абсолютно същото, като в цялата страна, само че се случва в момента. Ако там са разграбени съоръженията някога, сега бездействат. Ако там се е случило да се захранват само на един водопровод и сега какво става

Дружеството си има водопровод и пречиствателна станция. Има и разрешение за водоползване и собствени водоизточници. Преминало е само към един язовир, обаче

без разрешение. Няма да категоризирам какво е това деяние! Първо, пият непречистена вода. Второ, не се отчита какво е преминало. И трето, напоителните системи, които стопанисват язовира, не могат да контролират какво и как се изпуска. Но няма виновни! Да не мислите, че има?! Единствено в момента, в който падна водата, изведнъж се вика: абе има един ВЕЦ – той явно я източи. Ами той пък ВЕЦ-ът не е работил. Само че тези байпасни връзки са установени, тях ги има, те са записани, има ги по схеми. То не е било икономическа, не е било… Всичките системи ги има. Знае се къде са направени. Това нещо е ясно. Сега да попитам като министър (показва документи), трябва да взема решение, трябва да предприема действия, защото ние официално сме сезирани вече. Кажете ми, първо: спираме водата на Ботевград. Спираме я! Не е от водоползването, не е от разрешения водопровод – спираме я. Какво са виновни гражданите на Ботевград?! Тях нашите истории интересуват ли ги? Те ще страдат, без сами да имат…. Второ, преустановяваме кражбата чрез незаконните байпаси. Пак няма да имат вода! Те пак няма да имат вода! А, другото – нормалното водоснабдяване, няма го – пак хората страдат. Питаме: защо е непречистена? Ще кажат: абе тя е добре в момента. Ако утре отворим програма за пречиствателни станции, ще кажат: ама моля Ви се, тази вода дайте по-бързо да я направим. И разбираш, че ти нямаш верен ход. верен ход. Утре обаче, ако по този водопровод се случи инцидент в града и дечица пострадат, веднага ще кажат: а Вие, след като бяхте уведомени, какво направихте? Ако спрем водата – лошо, ако не спрем водата, сме в наказателна отговорност. Аз да попитам, защото непрекъснато тук се задават въпроси, МОСВ ли изостави на произвола собствените водоизточници на града? МОСВ ли направи тези незаконни байпаси, установени от Полиция, от Прокуратура, от всички? МОСВ ли построи по един странен начин – няма да кажа точната формулировка, водопроводът да бъде по такъв начин, че да застраши здравето на хората – здравето и живота? МОСВ ли го направи? схемата на водоподаването така? И след всичко това МОСВ ли събира пари за продадената вода на гражданите на Ботевград, защото те си я плащат, не е безплатна? МОСВ само дава разрешително за водоползване! Не, не! Аз не ги деля на бели, зелени, червени, сини. Държа да ме разберете правилно! Усвояването на средствата няма да го правя по този начин! Защото е много лесно, като не сте доволни, ами добре, тези, които са доволни, да си оправят системата, Вие явно сте недоволни. Всичко, което е останало… МОСВ само издава разрешението за водоползване. Всичко друго е извън нас. Но, ако язовирът е спрял, какво прави МОСВ-то? А какво се случва в града? Нали имате експерти, нали сте довели – нека те да кажат? Спираме водата утре! Не! Защото можете да вземете и политическо решение – за кражба до 10 милиона, за до 17 незаконни байпаса или за отровени 100 човека в градове при едно управление, 250 – с друго управление, 300 с, примерно, независим – няма отговорност. Не, никой няма да вземе това решение! А то ми седи на папката. Утре ще отидете и ще кажете: ние заставаме зад гражданите на Ботевград – какво прави държавата? А къде беше държавата в момента, като тя го е свършила, дала си е разрешителното? Ако спираш водата – стачка. Не спираш водата – наказателна отговорност. Следващия път вотът ще бъде за водопровода в Шумен, Търговище, Преслав, ведно със селата, и ние ще питаме: къде е София, по-бързо да ни го направи и после да ни го даде. Следващите 50 години сме ние. Имало водомери – нямало водомери, имало загуби – нямало загуби. Нещо било платено, нещо било на база – няма значение. Някой да ни го направи! Нека да не изброявам, защото стана дълго. Тази цялата информация ще бъде предоставена на премиера. Вие зададохте въпроса за тези язовири и аз си пренаписах тук всичко, което имаше да кажа. Всеки на мое място би отхвърлил Дирекцията по водите. Аз ще я взема на пряко подчинение – не цялата Дирекция, а тези, които се занимават с нивáта и водите. Обиколих няколко язовира – няма да ги казвам, защото ще излезе по друг начин – ще ме разберете. Ще искам пълна и точна информация. По отношение на Перник. Знаете, че ми е роден град. Знаете, че малко ги съпреживявам нещата. Това не означава, че Шумен ми е противен или някои друг – ще се грижа за всички. Ама не може една стена, построена 1956 г. за Априлския пленум, да е много млада, хубава и красива… Аз съм роден няколко години след това. Госпожа Нинова е родена няколко години след мен. Абе сутрин, като се погледна в огледало, аз младоженец не виждам. Ако Вие имате красиво огледало и искате да се виждате така… Смятате ли, че стената не се е променила за всичките години? Смятате ли, че може да е в същото състояния?

Това, което съм направил: свикал съм на 30 януари 2020 г. заседанието на Висшия консултативен съвет по водите. По отношение на отпадъците, защото и това беше тема – да не кажете, че бягаме от темата или мълчим безучастно. Ние имаме суперевропейско законодателство и суперпобългаряване при заобикалянето му. Много ни е хубаво законодателството, в пълно съответствие! Когато обаче го прилагаме, се оказва, че нещата не са точно по този начин. Госпожа Николова Ви обясни, изобщо всичките колеги, колко депа, изостанали проекти, оправили сме ги, временните – всичко, да не повтарям тези цифри. Имате си ги. По отношение на отпадъците. В България стриктно се спазват регламентите – ние нови не въвеждаме. Вносът е ограничен, дори и да е 50%, другите 50 да са наши – тези, които се изгарят. В България, държа да се отбележи, не е разрешаван внос на болнични отпадъци – нито от Европейския съюз, нито от трети страни! Недейте, не го правете! България не е разрешавала и RDF от трети страни! Не е разрешавала. Твърденията, че има внос на болнични отпадъци – само се създава заблуждение и психоза. Имало е някакъв камион транзитно през България, станала катастрофа, всичко изгоряло, те го адресирали в един код – Вие направихте революция: в България всичките болнични отпадъци на света! Няма такива!

Това, което държа да е най-ясно: в момента по най-новото законодателство на Европейския съюз – колеги, важно е за Вас да го знаете, независимо от политическите Ви пристрастия са заложени цели: 65% трябва да имаме рециклиране на битовите отпадъци. Искаме – не искаме, това трябва да го постигнем. Депонирането трябва да е 10%. Какво правим? Ако имаме 100 кг отпадъци, 65 трябва да рециклираме, какво остава – 35. Десет от тях трябва да заровим. Какво правим с останалите 25? Трябва да ги изгорим. Тези инсталации не са лоши, те ни помагат да няма планини от боклук. Проблемът е, че инсталациите трябва да са с такива филтри, че въздухът, който след това излиза, да не трови населението. Имаме пропуски в системата, защото, ползвайки се фриволно от европейските правила,

докато се приведе в съответствие. Не искаме да пречим на бизнеса. Имаме три циментови завода – работят добре. Имаме мощност в Сливен – не са установени нарушения, работи добре. Много се надявам и ще направя всичко възможно заводът в София – защото, каквото и да си говорим, София е половин България да заработи, ако може, по-бързо. Тоест моя принос ще го дам. Разпоредил съм ресорният заместник-министър, който се е занимавал с европейските преговори, с осигуряването на следващите програми, този от нас, който най-добре би се справил, директно да поеме ресора. Правя го само за да мога да направя всичко възможно в тези преговори да не се налага аз в момента да влизам, тепърва да се уча и по някакво невнимание примерно или незнание да направя нещо, от което България да загуби пари. Всичко, което трябва, за да спечелим новите програми, съм го осъществил и съм оказал всякакво съдействие – казах им го. Имам обаче проблеми в България. Колеги, Колеги, ние сме пред наказателни процедури – или трябва да приемем закон, или ще получим санкция! Ясно е, че не може да не приемем закон, защото санкцията ни грози! Утре ще кажете: Вие защо допуснахте България да загуби тези и тези пари? И аз бих го казал на Ваше място. Добре, идваме в България. Имаме Закон – от едната страна кметовете казват: „Не може ли по-малко, не може ли така и иначе.“, имат си своето виждане и своите избиратели; от другата страна имаме Зелени, които също имат своите претенции, в голямата си част правомерни. Е, добре сега, с едните да се бия, с другите да се бия, нищо да не правя и да имаме санкции?! Трябва да има закон. Трябва да има разбиране между кметовете и Зелените. Аз като кой арбитър да отида и да убеждавам от името на Зелените кмета или Зелените от името на кмета?! В един момент ще ги поканя всички, защото няма общини, които трябва да защитавам или да не защитавам. Но те, ако не се разберат, защото аз това искам, а те не са се разбрали доста време, не мога да ги чакам до безкрай, защото в България всички ние губим пари! Тогава Вие ще ме питате: защо ги загубихме? Като дойда утре при Вас да се помоля за Вашата подкрепа – да приемете тази или друга мярка, Вие сте заинтересовани да ме провалите, за да не дойдат парите от Европа. Зелените са заинтересовани да е точно по техния начин, по който те го виждат – може би е правилно да бъде така. Кметовете на общините са взели гласове – те също са заинтересовани. И аз трябва да играя между всичките, да Ви убеждавам как и това трябва да стане, и това трябва да стане, и това трябва да стане. Дори когато протягаш ръка и казваш: нека мярката към общините да бъде по-малка, по-мека, в по-минималния вариант, изведнъж застава един и казва: „Не, Вие проваляте всичко, аз не искам да се случи каквото и да било – да остане сегашното, за да се види колко сте некомпетентни.“ Съвсем скоро – мисля, че другата седмица са ме извикали, такива са вече релациите – длъжен съм да се явя и когато ме повикат, да отговарям в ресорната комисия. Тези въпроси ще ги поставя и съм сигурен, че тогава Вие ще забравите. Хайде да спрем язовирите да ги пълним – кои, хайде, кажете ги веднага! Хайде да направим и селищната мрежа, ама те да не носят отговорност! Е, как да дадем пари от Европа по този начин? Ние не можем да си позволим. Дори моето изказване – не знам дали там по някакъв начин няма да се отрази отрицателно за България, защото съм казал, че има потенциална опасност да дадем на ВиК-тата, които изобщо не заслужават. Нашата главна дирекция, единствената ни, която е на пряко мое подчинение, се занимава с обработването на проектите. Разберете, това е процес. Сега е нещо, което се случва – аз след шест месеца ще разбера, че то не е било правилно или не било изпълнено. Но след шест месеца ще ми е трудно. Затова всички, които не са си подготвили проектите, които се занимават с дълги и тежки процедури и си намират причини да не участват, изобщо да не ми се сърдят, че после, вместо пари за тях, да, знам, че всички имате нужда, съм ги насочил към тези, които са си оправили проектите. Ако не си усвоя сумата – имам предвид министъра на околната среда и водите, преди мен е била госпожа Ивелина Василева и всички останали – в конкретния случай за тази година, ако не усвоя парите, Европа ми ги взема! Няма да го допусна!

Аз разходвам чужди пари. В момента правя всичко възможно да не попреча следващите средства да дойдат. Но ще направя всичко възможно вече определени средства за България да могат да се усвоят. Да могат да се усвоят! За себе си съм сложил една критична дата: който хванал влака, хванал – след това да не ми се сърди, ще чака следващия влак, ако има такъв! А не да казваш: ама това точно да стане, тук нещо един ми попречи. Изобщо не си правете илюзии. Няма да Ви деля по партийни пристрастия, няма да Ви деля по проекти – друга дирекция ги прави. Но в никакъв случай няма да допусна загуба, или поне от мен което зависи – ще направя всичко възможно. Не може в отчета да имам 93% усвояемост – искам и следващата година да е така. Не искам да загубя пари. (Реплика санкции срещу България! Ще излизат под прозорците ми, ще ме наричат всякак – това ще го приема. Само не закачайте деца, майки, роднини – не е редно.

Право на опозицията е по всяко време да иска вот на недоверие и да отправя въпроси. Не мога да се сърдя и не е редно да се сърдя. Право обаче на управляващите да искат да си доведат Програмата докрай. В момента работя тук – ще направя всичко възможно да не загубим пари, да приемем законите, да отвоюваме пари за България, а тези, които вече са отвоювани благодарение на предходните министри, да можем да ги усвоим.

Димитров! Може би Вие трябва да съжалявате – всички министри тук, че министър-председателят не беше тук. Надявам се Вие да сте го чули внимателно – оценката, която даде Вашият екологичен министър, за хаоса

Господин Димитров говори за Шумен – той може би си комуникира с господин Дъбов, но в последните шест години по волята на политическата сила и на народа аз съм тук и задавам въпросите на министри, които минаха преди Вас.

И ще Ви викам отново тук да обяснявате защо това нещо се случва и кога ще го прекратите. Но най-добре наистина да прекратите съществуването на тази агония, която в момента трови цялата държава. По-добре подайте оставка, господин Димитров, защото е тъжно това, което се случва – което чухме от Вас. Благодаря Благодаря Ви, господин Иванов. Колеги, с това днешните дебати приключиха. Гласуването на вота на недоверие ще бъде на 29 януари 2020 г., сряда, от 9,00 ч. Моля да не напускате залата – имаме още една точка, която трябва да гласуваме, която е важна.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Димитър Иванов Данчев за заместващ член заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.“ Моля, режим на гласуване.

„Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Крум Костадинов Зарков за основен представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“ Моля, режим на гласуване.